Благовестов Тошев към Вежди Рашидов – министър на културата, относно мерките, които предприема Министерството на културата за защита на мегалитните паметници на древната цивилизация по нашите земи. Следва да се отговори писмено до 26 юли 2010 г.; 26 юли 2010 г.; - питане от народния представител Дарин Величков Матов към Мирослав Найденов – министър на земеделието и храните, относно политиката на Министерството на земеделието и храните към институтите от структурата на Селскостопанската академия. Следва да се отговори в пленарното заседание на 23 юли 2010 г.; - питане от народния представител Димчо Димитров Михалевски към Росен Плевнелиев – министър на регионалното развитие и благоустройството, относно гарантиране изпълнението на схемите по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013 г.). Следва да се отговори в пленарното заседание на 23 юли 2010 г.; 23 юли 2010 г.; - питане от народния представител Димчо Димитров Михалевски към Росен Плевнелиев – министър на регионалното развитие и благоустройството, относно степента на реализация на структурните промени и изграждането на органите за управление в сектор „Водоснабдяване и канализация” България. Следва да се отговори в пленарното заседание на 23 юли 2010 г.; - питане от народния представител Антон Константинов Кутев към Мирослав Найденов – министър на земеделието и храните относно политиките на Министерството на земеделието и храните по усвояване на европейските фондове по Програмата за развитие на селските райони. Следва да се отговори в пленарното заседание на 23 юли 2020 г.; - питане от народните представители Иван Йорданов Костов и Екатерина и Екатерина Иванова Михайлова към Бойко Борисов – министър-председател на Република България относно правителствената политика за възстановяване на собствеността на държавните имоти. Следва да се отговори в пленарното заседание на 23 юли 2010 г. Писмените отговори: Писмените отговори: - от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народните представители Кирчо Димитров и Ваньо Шарков; - от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народните представители Кирчо Димитров и Ваньо Шарков; и Ваньо Шарков; - от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народния представител Димитър Дъбов; - от министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов на въпрос от народния представител Димитър Дъбов; Димитър Дъбов; - от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народния представител Анна Янева; - от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Меглена Плугчиева; Плугчиева; - от министъра на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народния представител Бойко Великов; Великов; - от министъра на отбраната Аню Ангелов на въпрос от народния представител Ангел Найденов; Найденов; - от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Цвета Георгиева;

Продължаваме с Парламентарния контрол. На първо място и първи ще отговаря господин Бойко Борисов – министър-председател на Република България, на питане от народния представител Георги Пирински относно Аграрната стратегия на страната и състава на Съвета за развитие при Министерския съвет. Господин Пирински, заповядайте да развиете питането си. Благодаря Ви, господин председател. Господин председател, господин министър-председател, уважаеми колеги! Питането, което съм отправил към министър-председателя, е следното. В своя отговор на 25 юни 2010 г. тук, в Народното събрание, господин Бойко Борисов ясно заяви, че националната стратегия за развитие на България, която се подготвя от Съвета за развитие, следва да обхване всички сфери на социално-икономическия живот. Несъмнено сред тези сфери е и селското стопанство. Същевременно прави впечатление, че сред членовете на Съвета за развитие, определени в чл. 3, ал. 3 на Постановление № 110 на правителството, с което се създава съветът, отсъства министърът на земеделието и храните. В тази връзка е и моето питане: господин министър-председател, каква е причината министърът на земеделието и храните да не е член на съвета за развитие при Министерския съвет? Като министър-председател и като председател на Съвета, какво място отдавате Вие на стратегията за селското стопанство като съставна част от националната програма за развитие? Не считате ли, че отсъствието на министъра на земеделието от състава на съвета, говори за определена недооценка на първостепенното значение на този отрасъл за цялостната дългосрочна перспектива на България? В допълнение към това питане, като обосновка, бих изтъкнал, че в Програмата на правителството за европейско развитие, която ГЕРБ представи в течение на първите 100 дни, на селското стопанство е отредена следната роля. В контекста на първия приоритет – повишаване на доходите на българските граждани и растеж и модернизацията на българската икономика, сред основните политики е политиката на развитие на селското стопанство като основа на икономическото развитие на страната. Тоест една роля, далече извън стриктно селскостопански отрасъл. така имах възможност, при предходното питане към господин Борисов, да напомня текста от заключенията на Европейския съвет от 17 юни където в т. 5 именно се подчертава, че всички общи политики, в това число и общата селскостопанска политика и политиката на сближаване, трябва да са в подкрепа на стратегията на един устойчив, конкурентен, продуктивен селскостопански сектор, който има ценен принос и потенциал за растеж и заетост. Ето защо, господин министър-председател, аз наистина недоумявам защо отсъства министърът на земеделието в състава на съвета? Отчасти намирам отговор в стенограмата от заседанието на 3 юни, когато е създаден съветът, където господата Плевнелиев и Цветков са пожелали да бъдат включени в съвета, така да се каже. Тоест не са били включени в предложението, внесено от господин Борисов.

Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Пирински! Доста обстойно съм се подготвил по Вашия въпрос, но този съвет не е да дублира Министерския съвет. В него има подкомисии, експертни групи, които работят, така че отсъствието на един министър или присъствието му там по никакъв начин не променя нито приоритета, нито ангажимента към дадения сектор. противен случай, ако се опрем на това, което казвате Вие, просто този съвет трябва да дублира състава на Министерския съвет. Мисля, че ме разбрахте ясно. Благодаря ви.

Господин председател, господин министър-председател! По същество въпросът е: какъв приоритет отдава правителството на селскостопанския отрасъл? Безспорно не бива да се съди по един или друг отчасти формален признак. Моите Моите два допълнителни въпроса са следните. Първият въпрос. Току-що беше направена актуализация на бюджета за 2010 г., господин министър-председател, един от най-високите проценти на съкращаване на предвидените разходи е в разходите на Министерството на земеделието и храните – от 308 млн. лв. на 256 млн. лв. или с 52 млн., което е над 16%! Знаем, че други системи или не бяха въобще засегнати, или - с минимални проценти. Което е още по-лошо в рамките на тези разходи, разходите за политиката за развитие на земеделието и селските райони

приоритетното място – доста назад, което на практика Вашето правителство прилага в момента. Вторият ми уточняващ въпрос е във връзка със субсидиите по мярка 121, във връзка с модернизацията на земеделските стопанства. В програмата на ГЕРБ е отделено специално място, че модернизацията на земеделските стопанства е водещ приоритет. Ето какво споделят селскостопанските производители в среща преди месец тук, в Народното събрание: „Процедурата и подготовката на документи е изключително тежка и изисква огромни усилия не само за бизнес плана и одобряването на проектите, а земеделските производители са в неблагоприятната ситуация поради факта, че даже проектът им да се приеме, те да го реализират, системата на разплащане и възстановяване на субсидията изисква много повече време от договорите с банките”. Получава се така, че лихвите, които те трябва да плащат, са почти същите като получената субсидия. Вторият ми допълнителен въпрос е: защо след една година това положение продължава?

Уважаеми господин Пирински, мисля, че правим доста повече от това, което вашето правителство е правило за земеделските стопани. Ако Вие сте имали една среща с тях, аз сигурно съм

Господин председател! Господин министър-председател, Вие сам разбирате, че това, което заявихте, не може да се счита за отговор на двамата ми въпроса. Опитът Ви да търсите оправдание на собственото си поведение като правителство с едно или друго свършено или несвършено от предходните никого не удовлетворява. Ние тук не сме ангажирани с диспут кой може по-добре да управлява, а в отговори на правителството по действия, които то е длъжно да предприеме. Вие изцяло избягахте от въпросите, които Ви зададох. Що се отнася до отношението и приоритетите, за мен е особено показателно това, което се случи с въпросите за арендата на земеделските земи. В сряда мнозинството беше принудено да изтегли този наистина скандален и в разрез с Конституцията текст за предимството на арендаторите за първа оферта, тъй като стана ясно, че на практика вие не се стремите да развиете балансирано селскостопански производители – малки, средни и едри, а еднозначно защитавате интереса на ограничен брой супер едри арендатори,

към министър-председателя Бойко Борисов е от народния представител Иван Николаев Иванов относно приемането на Стратегията за устойчиво развитие на страната. Заповядайте, господин Иванов.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 цел, заложена както в Учредителния договор на Общността, така и в Лисабонския договор. Именно по тази причина през 2006 г. Европейският съюз прие една изцяло обновена Стратегия за устойчиво развитие на Съюза, а през 2009 г. беше направен преглед на изпълнението на целите в тази стратегия. Беше дадена насока, като акцентите бъдат преди всичко върху политиките, които изискват силно ускоряване на действията и по-специално това е необходимият напредък в политиките, свързани с измененията в климата и производството на чиста енергия. За да се реализира стратегията на Европейския съюз, е необходимо като условие да има и национални стратегии за устойчиво развитие. За България такъв документ би представлявал не само изпълнение на определени международно приети ангажименти, но преди всичко би представлявал червена нишка, която да покаже по какъв начин да се развива страната с цел с цел пестеливо да използва природните ресурси и да възстановява екологичното равновесие. За голямо съжаление България се очертава единствената страна в Европейския съюз, която няма Национална стратегия за устойчиво развитие. Тази стратегия отдавна трябваше да бъде факт. Докато новите страни – членки на Европейския съюз, приеха такива стратегии между 2006 и 2008 г., действително четири години по време на управлението на тройната коалиция бяха буквално пропилени и България в момента в сайта на Европейския съюз е единствената страна без такава стратегия.

искам да насоча вниманието Ви и към факта, че Европейският съюз много бързо набира скорост в документи, които ще имат изключително значение за цялата общност. Такава е Директивата относно енергийните характеристики на сградите, която, забележете, предвижда в битката срещу климатичните промени и глобалното затопляне от 2018 г. всяка новопостроена сграда за обществено ползване да има практически нулево нетно потребление на електроенергия, тоест да задоволява самостоятелно нуждите си, а след 2020 г. и всяка частна сграда да бъде със същото изискване. Именно по този повод и като отчитам изключителната важност на тези нови изисквания за устойчивото развитие на страната ни, аз отправям към Вас въпроса: какви краткосрочни и средносрочни мерки ще предприеме правителството, за да успее страната ни да изпълни изискванията на тази директива? Във връзка с това, предвижда ли правителството да приеме Стратегия за устойчиво развитие на България? Благодаря ви.

Моля да имате предвид тези числа! Всички сме съгласни, че устойчивото развитие на страната в дългосрочен план зависи от съхраняването на природното богатство, предотвратяването на замърсяването на околната среда и въвеждането на устойчиви модели на производство и потребление, които са съобразени с капацитетите и възможностите за възстановяване на екосистемите. Днес България е изправена пред труден избор: дали да се стреми към самоцелен икономически ръст за сметка на замърсяване на околната среда и прекомерното изразходване на природни ресурси, или да осъществи преход

нормативната уредба в областта на енергийната ефективност на сгради, включително и въвеждането на изискванията на Директива 2002/91/ЕС относно енергийните характеристики на сградите в националното законодателство. Предвижда се промените в енергийните характеристики на сградите, които въвежда приетата от 19 май 2010 г. Директива 2010/31 на Европейския съюз да бъдат отразени по подходящ начин в Закона за енергийна ефективност, в Закона за устройство на територията и чрез съответните технически правила и норми в подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Министерството на регионалното развитие и благоустройството участва и съгласува изработените от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма проект на Стратегия за енергийна ефективност и проект на Стратегия за възобновяемите енергийни източници. Като страна – членка на Европейския съюз, България също е изправена пред сериозното предизвикателство за постигане на амбициозните цели на Стратегия Европа 2020. Това налага въвеждането на интегрирана ефективна система за програмиране и реализация на секторните политики на национално, регионално и местно равнище. Комплексният характер на правителствените политики предполага формулиране на обща публично оповестена рамка за програмиране на развитието, отчитащо всички аспекти на разработване и изпълнение на политиките. За тази цел, както вече съм информирал народните представители, с Постановление № 110 от 3 юни 2010 г., бе създаден Съвет за развитие като орган на Министерския съвет, който трябва да координира и съгласува програмирането и изпълнението на политиката за развитие на България. Той трябва да разработи първия дългосрочен национален програмен документ за развитие на страната – Национална програма за развитие „България 2020”. Националната програма ще обедини в максимална степен политиките за социално-икономическо развитие и опазване на околната среда в съответствие с концепциите на Европейския съюз за устойчиво развитие, заложено в Европейската стратегия за устойчиво развитие или с Лисабонската стратегия, която цели подобряване на качеството на живота и благосъстоянието на настоящото и бъдещите поколения, посредством създаването на устойчиви общности, способни да управляват и използват ефективно ресурсите и да развиват екологичния и социалния потенциал на икономиката, както и да осигуряват просперитет, опазване на околната среда и социално сближаване. Програмата „България 2020” ще се разработва от Междуведомствена работна група, в която ще участват представители на ръководствата на институциите и към която се създават ведомствени работни групи за изготвяне на отделни части на документа. Процесът на работа ще се осъществи по принципите на активното обществено участие и прозрачността. Благодаря ви.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 аз съм удовлетворен от Вашия отговор в смисъл, че този съвет трябва да създаде практически Стратегия 2020, която да удовлетвори изискванията на една Национална стратегия за устойчиво развитие на България. В този аспект, за да бъде действително тази стратегия програмен документ по всичките основни направления и политики, това, което се прави в другите страни – членки на Европейския съюз, считам, че трябва да бъде факта и в страната. отделните секторни политики, които се манифестират чрез стратегии в секторите, също така да бъдат създадени и да бъдат подчинени на това основно изискване. Имам предвид секторна политика за устойчив транспорт, който, между другото, в момента е и приоритет в Европейския съюз. Енергийната стратегия, която трябва да приемем, трябва да бъде подчинена също на това изискване за устойчивото развитие на България в рамките на Европейския съюз. Защото по този начин, подобно на пъзел, ще може всъщност да се види цялостната картина, когато България ще може да отговори на тези предизвикателства. По този повод моят въпрос към Вас е: ще инициира ли правителството създаването на секторни политики, които да бъдат отражение, бих казал разклоненията на тази Стратегия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

това, което Вие заявихте, аз го приемам като един ангажимент, който поемате пред народните представители. Ангажимент, който искрено се надявам, че наистина ще бъде изпълнен. Защото десетилетието, в което навлизаме, се явява от ключово значение за по-нататъшното развитие както на страната ни, така и на целия Европейския съюз. Ние ще имаме съвсем различен вид като държава – член на Европейския съюз след няколко години и до голяма степен дали ние ще бъдем активна част от това движение напред на Европейския съюз, ще зависи именно от решенията и от действията, които Вашето правителство, господин Борисов, ще предприеме и ще преследва тези ясни цели. Искам все пак да отбележа, че, за да изпълним тези цели, е необходима една технологична революция, особено в строителството и в транспорта, навлизане на нанотехнологиите. Няма да пропусна да кажа, че реализирането на големите цели относно потреблението на електроенергия от отделните сгради и задоволяването на собствените нужди със собствени възобновяеми източници, ще намали дейността на електроразпределителните дружества и всички тези проблеми, които сега придружават тяхната работа. И накрая ще отбележа, че строителството на огромни съсредоточени електрогенериращи мощности и такива като АЕЦ „Белене” с 2000 мегавата, твърде скоро ще се окажат нещо, което в Европейския съюз ще започне да изчезва. Европа тръгва по път, по който действително вашето правителство трябва да води България. Аз Ви пожелавам успех и се надявам казаното от Вас да стане реалност в следващите месеци и години. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря Ви, господин Иванов. Следващото питане е от народните представители Сергей Станишев и Петър Димитров относно постигнатите резултати в преговорите с вицепремиера на Русия Виктор Зубков по големите енергийни проекти. Господин Станишев, заповядайте да развиете питането си.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 Вие направихте изявление, в което заявихте, че България се отказва от проекта „Бургас-Александруполис”, замразява проекта АЕЦ „Белене” и казахте, доколкото си спомням, че „Южен поток” няма особени проблеми. Последва отзоваване на търговския представител на Руската федерация от нашата страна; както е известно, спешно посещение на вицепремиера на Русия в България. След срещите, които руският вицепремиер имаше с Вас, прозвуча, че България все пак ще строи „Белене”. Посочихте финансова рамка от 7 млрд. евро. Стана ясно, че има готов реактор, който България би трябвало да изплати до край. Въпросът е: какво в крайна сметка се постигна в резултат на разговорите, които проведохте с господин Зубков по отношение на „Белене”, „Южен поток” и в частност ще продължи ли изпълнението от страна на Русия на транзита от 17 млрд. кубически метра през мрежата на „Булгаргаз” до 2030 г., което беше договорено през 2006 г. като ангажимент от руската страна е изключително важно за икономиката на страната и за българската газова мрежа? Ще бъде ли „Южен поток” нова система, допълнителна, или ще използва тръбите на „Булгаргаз” и при какви условия? Какви са договореностите, които са постигнати по отношение на цената на газа за в бъдеще от 2011 г. и дали има такива постигнати договорености и на каква основа дали ще има дългосрочно споразумение от пет-десет години, което определя правилата за плащане на цените на газа, или ще се договаряме ежегодно, което е много по-тежък, неизгоден вариант за страна, която е получател на газа? Искам също така да обърна внимание, че като че ли не последваха никакви сигнали и позиции за „Бургас - Александруполис”. Постоянно се променя позицията на правителството по този проект, който е важен за страната. От една страна се казва, че заради отношението на хората от Бургас, няма да се строи. От друга страна се увеличава неколкократно държавният капитал в този проект, а предстои и среща на двете правителства – българското и гръцкото, по редица двустранни въпроси. И питането е: каква позиция ще вземете и при тази среща, която предстои в следващите седмици?

Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, уважаеми господин Станишев, господин Димитров! Може би в това питане трябваше да участва и господин Овчаров, тъй като през цялото време участва в преговорите досега. Това е ваша работа, разбира се, казвам го само като предложение. Относно „Бургас-Александруполис” Вие може би по-добре от всички знаете, че ако ние се откажем едностранно, ще понесем санкции и трябва да платим неустойки. Затова сме се обединили върху

Той не е изгоден за България, защото за 35 млн. долара си разваляме цялата екосистема и създаваме подобна възможност, както в Мексиканския залив да си затрием… Господин Миков, буйовете не са сигурни в едно Черно море, което е изключително бурно. Предполагам, не разбирате от това - разбирам вашите усмивки. Аз подхождам сериозно към въпроса и затова сериозно отговарям на господин Станишев, защото той знае какво ще повлече, ако ние едностранно се измъкнем. Затова именно си вдигаме капитала, участваме и заедно с другите две държави, чакаме международната екологична оценка. Когато имаме международната екологична оценка, аз съм аз съм убеден каква ще бъде тя, на днешно време надали ще има някой да го пусне. Що се касае до договорите за „Южен поток”, винаги сме твърдели, че там проблеми принципно няма, но и нищо не беше направено по движението на този проект.

новите тръби на „Южен поток”. Всъщност от старите тръби няма да се използват тези 90 километра от Провадия и сегашният изход на тръбите.

там нещата са доста по-сложни. Прекрасно знаете какво е направено. Не бих искал да влизам в сферата на заяждането, затова ще кажа какво сме се разбрали в телефонния разговор с премиера Путин: да намерим европейски инвеститори, които да влязат макар и с малък дял. С президента Тадич съм разговарял. Щеше да бъде днес в София, но, за съжаление, се контузи на баскетбол – надявам се другия петък да е здрав. Той ще бъде и в парламента за ратифициране на договора със Сърбия. Така ли? Значи още по-добре. Целта беше да дойде и да присъства в парламента за ратифициране на този договор. Сръбската страна също има интерес да влезе в проекта, което ще гарантира пазара. Що се касае до договорите за доставка на газ, това, което като начин на преговори разбрах, че е водено, и то публично го разбрах – помолих господин Гогов, директор на „Булгаргаз”, да каже как са водени тези преговори, какво са подписвали, как са натискани, но така или иначе в днешния и утрешния ден се надявам да успеем да намалим цената на газа в един дългосрочен договор. Надявам се. Дали ще успеем – Вие сте водили такива преговори и знаете по-добре от другите колко трудно се разговаря и се водят те.

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин премиер, искам да допълня въпросите. Вие дадохте финансовата рамка за „Белене” при посещението на Зубков и в тази финансова рамка поставихте ограничението проектът да е в рамките на 7 млрд. евро. За съжаление, тази финансова рамка не беше разбрана в Русия, не се разбира от специалистите и в България – че Русия е сключила договор с България да направи реакторите за 4 милиарда. Въпросът за това ние откъде ще си осигурим пари да кредитираме този обект не засяга Русия. Там дори се появиха такива изказвания на руски политици – ние сме сключили договор за 4 милиарда; ако България е готова да ни плати 7 милиарда, ще ги усвоим – няма проблеми. Ако това е сумата с ескалацията, то разбирате, че сумата е скандална. Ако ние сме готови да платим на Русия 7 милиарда за това, че и сега проектът стои и не се реализира, то разбирате, че той ще ни излезе прекалено скъпо.

приказки като вашите, сега в гьола щеше да има фундамент и щеше да се слага новият реактор, който през септември е готов. Вторият въпрос, който искам да Ви задам. Господин Зубков по непонятен за мен начин постави въпроса за цената на газа в България и че ни е много скъпа. Това какви са данъците в България, колко ни струва преносът от Исакча до потребителите, колко плащаме транзитна такса на Румъния, какви цени определя регулаторът, не е проблем на Русия.

а отдавна щеше да има фундамент. То имаше фундамент, после го съборихте, после пак го строихте, пак го събаряхте, три първи копки му правихте и сега ме питате: какво ще правиш ти. Действително това е нагло като въпрос. Освен това, в момента Трайков води преговори с руснаците и си извиват ръцете взаимно, защото знаете как се преговаря. Вие ме карате и на монитора ме гледат какво ще им кажа

Да, разбира се, че искаме да намалим цената на газа, защото това е в услуга на всички, на българските потребители. А това, господин Димитров, че се опитваме да разчепкаме защо от

защото то подсказва много, много такива практики. И тук се надявам не на опоненти от ваша страна, а да бъде

Като каже „пипали сте го”, издава държавна или класифицирана информация; ако си затрае, излиза, че е некомпетентен. Горе-долу вашето питане, съвпадащо с руските преговори днес, е точно такова. Можехте да ме оставите за петък – днес и утре те ще текат. Благодаря

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа народни представители! Първо, по отношение на посредниците със сигурност повече информация би могъл да Ви даде господин Костов, защото по време на неговото правителство те бяха вкарани в отношенията между България и Русия през 1998 г. И предишното правителство, както и президентът винаги са поставяли въпроса за тяхното отпадане в отношенията между България и Русия в газовата сфера. Надявам се да постигнете резултат, искрено го казвам. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Второ, по отношение на „Белене”. Вие добре знаете, господин министър-председател, че проектът действително е важен и стратегически за България, за нашата енергийна независимост, но е изключително важно в разговорите, които водите с руската страна или потенциалните инвеститори, да се запази държавното мажоритарно участие, за да може държавата да провежда политика в областта на енергетиката, в това число цените на тока. останалата част как се разпределя, какви инвеститори ще се намерят, дай Боже, по-бързо да стане. Защото имаше инвеститор – RWE, но през м. октомври миналата година след множество изявления, най вече на министъра на финансите, се отказаха от участие и това поставя под риск проекта. Знаете добре, че не беше възможно да започне строителството преди да се предадат последните актуализирани проекти. Това стана през м. януари и респективно през м. май тази година. Сега Агенцията за ядрено регулиране трябва да ги одобри и тогава реално може да започне строителството. Искрено пожелавам това да стане час по-скоро и българското правителство да се справи добре. Последно, по отношение на газовите отношения. Изключително важно е да се гарантира това, което беше договорено през м. април 2009 г. с руската страна че 17-те млрд. транзит ежегодно през тръбите на „Булгаргаз” няма да бъдат влети в „Южен поток”, че „Южен поток” е нещо допълнително, той е при други условия и ние ще получаваме парите, както е записано в договора от 2006 г., дори ако не се транзитират през тръбите на „Булгаргаз” 100%, до 90% от сумата, която руската страна ни дължи. В момента за воденето на преговорите имате редица козове от ГЕРБ), взаимни ангажименти, които дават възможност България да договори по-добри дългосрочни условия за формиране на цените на доставките. Пожелавам Ви искрено успех в тази област. Действително необходимо е

Следващото питане е от народния представител Любомир Иванов относно забавеното усвояване на държавно гарантирани заеми за рехабилитация и ремонт на пътна инфраструктура на

Господин министър-председател, колеги! Правителството на Политическа партия ГЕРБ дойде на власт с програма, извеждаща като приоритети усвояването на средства от външни източници, както и с програми за подобряване на инфраструктурата на държавата. В условия на криза заделянето на необходимите средства за поддръжка и ремонт на пътища от държавния бюджет е нелека, да не кажем почти невъзможна задача. В тази връзка бих желал да получа отговор на следния въпрос: каква е усвояемостта на държавно-инвестиционните

Бих желал да Ви уведомя, че поради забавено усвояване на заема, отпуснат от Световната банка на Румъния, договорът им се прекратява предсрочно с всички произтичащи от това последствия. България внася редовно вноските си към съответния заемодател. Вероятно поради финансови затруднения на този етап участие на българската държава в рамките на 35% при заема от Европейската инвестиционна банка и 25% при заема от Световната банка не може да бъде осигурено. Това обаче би могло да изправи правителството пред опасността от нарушаване на финансовите договори с банките и дори до канцелиране на заемните средства, което от своя страна да доведе до предсрочно погасяване на изразходваните до момента средства по заемите, както и разплащането на натрупаните лихви. От друга страна, прекратяването на строителните работи на обектите ще предизвика негативни последици от различен характер, а именно силно обществено недоволство поради състоянието на пътните участъци, които ще бъдат пуснати в експлоатация без да са завършени ремонтните работи; социално-икономически спад на регионално и държавно ниво вследствие на освобождаване на работна ръка в съответните региони; преки загуби на държавата на вложените до момента средства за ремонт поради възможността незавършените строителни работи да бъдат компрометирани през следващия зимен сезон; акумулиране на напрежение в пътно-строителния бранш. Питането ми към Вас е: възможно ли е разплащането към строителните фирми да се извършва от осигурените от банките средства, като бъде договорено доплащането от българската държава да се осъществи на по-късен етап?

Относно мажоритарния дял за „Белене”, това е гарантирано, господин Станишев, за да не се тревожите. Относно условието през сегашните тръби на „Булгаргаз” да продължи да се транзитира същото количество, което е до момента, и от 31, което е подписано в договора, да отидем до 63 млрд. куб. м газ през „Южен поток” - това са неща, от които ние не отстъпваме. Добре са подписани в договора, така че действително това е добър инструмент. Виждате, когато нещо добро е направено, никога няма да не го кажем.

държавния бюджет или друго дългосрочно финансиране. Крайният срок за изпълнение на проекта съгласно финансовия договор е есента на 2013 г., а крайният срок за усвояване на средствата от заема е 31 август 2013 г. Усвоените вече средства от заема са в размер на 55 млн. евро, или това са 14,5%. Общата дължина на пътните отсечки, включени в Проект „България – Транзитни пътища

Предвиждат се за рехабилитационни работи на съществуващите пътища 1517 км и 18 км ново строителство – изключително обиколни пътища на населените места. Обособени са 9 групи обекти, които се характеризират с висока интензивност на движението и доказани икономически параметри за определяне възвръщаемостта на инвестициите. Проектът се изпълнява от Агенция „Пътна инфраструктура” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Европейската инвестиционна банка текущо следи изпълнението на проекта, поддържа диалог с изпълняващите ведомства по възникващите по хода на изпълнението проблеми. Заемното споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие

Проектът се управлява и заемът се администрира от Агенция „Пътна инфраструктура”. Изтеглените към 30 юни 2010 г. средства по заема са в размер на 12,73 млн. евро., или това са 14,3% от размера на заема. Определената в Заемното споразумение крайна дата за усвояване на средствата по заема е 30 юни 2011 г. Процентът на финансиране от страна на Международната банка за възстановяване и развитие е принципно определен и за евентуална негова промяна ще се наложи изменение на Заемното споразумение. Международната банка за възстановяване и развитие текущо следи изпълнението на проекта, поддържа диалог с изпълняващите ведомства по възникващите в хода на изпълнението проблеми и участва в търсенето на решения за тяхното преодоляване. На въпроса Ви дали е възможно разплащането към строителните фирми да се извършва с осигурените от банките средства, като доплащането от българската държава бъде договорено да се осъществи на по-късен етап, мога да кажа, че разходите за изпълнение на проектите, финансирани чрез държавни инвестиционни заеми, са част от разходите по консолидираната фискална програма на страната. В разходната си част тези проекти подлежат на планиране и изпълнение в рамките на определеното общо процентно съотношение, съответно размерът на разходите в сума спрямо заложения брутен вътрешен продукт. Поради това независимо от източника на финансиране – банки или държавен бюджет, следва да се спазват общо утвърдените параметри на разходите за 2010 г. Безспорен е фактът, че чрез държавни инвестиционни заеми се изпълняват важни и приоритетни за страната проекти, но те имат ролята на допълващо финансиране и не би следвало да се превръщат в основен източник за финансиране

Благодаря на министър-председателя за отговора. Надявам се да се постигне договореност и усвояването на средствата реално да доведе до поддържане на ремонтните работи на намиращата се в тежко положение пътна инфраструктура на България и осигуряване на глътка въздух в условията на криза

Благодаря, господин председател. Уважаеми господин вицепремиер, господин министър! В началото на годината Вие представихте конвергентна програма и беше одобрена в Брюксел. Тя съдържаше определени виждания за развитие на икономиката в средносрочен план

Това намери израз в наскоро актуализирания бюджет на страната и разширяването на дефицита – един от най-важните показатели за фискалната политика. В този контекст моят въпрос е: какви са Вашите виждания по отношение на средносрочната фискална рамка – в контекста както на новата конвергентна програма, която трябва да изготвим и представим в Брюксел за следващата година, така и на проектобюджета за 2011 г., а така също и процеса на многостранното наблюдение, който в последните месеци става много по-взискателен от страна на комисията и всички страни членки

Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Орешарски! Съгласно Решение № 150 на Министерския съвет от 19 март 2010 г. за бюджетната процедура за 2011 г. правителството до 27 октомври тази година следва да обсъди и одобри тригодишната бюджетна прогноза и разходните тавани по първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, без „по общини” за периода 2011-2013 г. В този смисъл тригодишната бюджетна прогноза за периода 2011-2013 г. и проектът за държавен бюджет за 2011 г. все още са в процес на подготовка. Правителството полага необходимите усилия, за да избегне през 2010 г. допълнителното нарастване на дефицита на начислена основа над планираните 3,8% от брутния вътрешен продукт, и планира да постигне през 2011 г. искания от Европейската комисия под 2,7% от брутния вътрешен продукт дефицит по консолидираната фискална програма. Предварителните разчети за бюджетното салдо по консолидираната фискална програма за периода 2011-2013 г. също са под 3% от брутния вътрешен продукт. В съответствие с бюджетната процедура за 2011 г. тези намерения ще намерят отражение в подготвените проекти за бюджетни документи и на актуализираната конвергентна програма на Република България за 2010-2013 г. Благодаря.

в някаква степен разбирам, че периодът все още е подготвителен по отношение на макрорамката. Струва ми се обаче, че това, това, което оповестихте, не е много успокояващо. Притеснен съм от перспективата в средносрочен план да поддържаме дефицити близо до 3%. Винаги съм считал, че маастрихтския критерий може би е добър за страни с конвенционална монетарна система. При една система, която е основана на фиксиран курс, би било препоръчително, за да не кажа дори задължително в определени периоди, да се стремим отново да върнем фискалната позиция и фискалния резултат на пълен баланс. Бих призовал в плановете си да се стремите, ако не за 2011 г., защото това е невъзможно, то поне в средносрочен план да се стремите към нулев дефицит, не да се успокояваме с минус 3%, пак ще подчертая, които вероятно от общия поглед на страни с конвенционални централни банки е добър, но на нас не ни върши много работа. Би следвало повече усилия - както на приходите, така и на разходите. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Орешарски, с ревизията на Бюджет 2010 от миналата седмица ние постигнахме двете си основни цели не вдигнахме данъците и не се наложи да намалим пенсиите и заплатите. Това е нашата основна цел за проектобюджета за 2011 г. г. Засега го постигаме. Много от нашите съседи, а и въобще членки на Европейския съюз не постигнаха това. Така че то е определено голям успех за нас. Относно средносрочната рамка Вие сте прав. Това е целта, както и моята като финансов министър, а и въобще на Кабинета – в рамките на този мандат до 2013 г. да ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря. Следващият въпрос е от народния представител Михаил Миков относно постъпленията в Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за първото полугодие на 2010 г. Заповядайте, господин Миков.

Уважаеми господин Дянков, през 2009 г. започна да функционира тъй нареченият Сребърен фонд, който би трябвало да гарантира устойчивост на държавната пенсионна система. Сега е време, когато се коментират пенсионната реформа, удължаването на годините за пенсия и малко някак си встрани от общественото внимание остават състоянието и парите, които се намират в този фонд, който е част от стабилността на държавната пенсионна реформа. По закон Вие ръководите Управителния съвет, което е добре. Вие имате опит в ръководенето на финанси. По закон най-късно до 31 май на следващата година би трябвало да бъдат преведени средствата за попълване на фонда. Те са основно от приватизация, от концесии и процент от излишъка на републиканския бюджет. По отношение на този приходоизточник едва ли можем да коментираме повече от това - какво е състоянието на републиканския бюджет, сумите сумите по инвестиционни портфейли и лихвите от депозити на фонда. Именно поради тая причина неговото състояние, по моя информация, надхвърляше 1 милиард миналата година. Да видим как се движи към средата на тази година. Затова съм задал и този въпрос: колко са постъпленията в Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна Мисля, че ще ми отговорите, доколкото и 31 май по закон е срокът, в който трябва да се преведат тези средства. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте, господин Дянков, в рамките на 3 минути да отговорите на въпроса. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Миков, постъпленията по сметка на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система в Българската народна банка за първото полугодие на 2010 г. са са в размер на 58 млн. 300 хил. лв., от които 57 млн. 200 хил. лв. са трансфер от централния бюджет, както Вие коректно казахте. Това са от концесии, приватизационна дейност и т.н., и около 1 млн. 100 хил. лв. – това са натрупани лихви по депозити. Каква е общата сума към 30 юни 2010 г.? Общият паричен ресурс на фонда е 1 млрд. 681 млн. 600 хил. лв. Благодарение на споразумение в Тристранния съвет от м. март 2010 г. Министерството на финансите вече ежемесечно публикува на своята Интернет-страница отчетната информация за касовите потоци по сметката на фонда. Благодаря за вниманието.

Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми господин вицепремиер, благодаря за светлината, която хвърляте върху средствата по фонда. В кръга на репликата или по-скоро обръщане на внимание – тук се обсъжда един Закон за приватизацията, който прехвърля част от активите към областните управители, което автоматически ще извади този приходоизточник. Така, че аз Ви обръщам внимание като член на кабинета, че ние трябва да се опитаме и Вие трябва да се опитате да продължите постъпленията в този фонд да се трупат, да растат, защото проблемите с пенсионната система са изключително важни и

Първият от въпросите е от народния представител Атанас Мерджанов относно стратегически преглед на Дипломатическата служба. Заповядайте, господин Мерджанов. Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин министър, Европейската комисия представи 32 позиции за ръководители и заместник-ръководители на делегации на Европейския съюз в трети страни до 2010 г. Следващият пакет от вакантни позиции на делегациите в трети страни се състои от 35 бройки, така че съобразно редовната ротация на четири години, страните ще могат да участват и да поемат задължения в тези делегации. Освен в делегациите в трети страни, има изграждане на централа на европейската служба в Брюксел, както и на редови дипломатически служители в тези делегации. Нормативното урегулиране на въпросите, свързани с персонала, ще бъде част от законодателството, регулиращо наемането. Към момента има само предложение от комисията, което ще бъде гласувано и прието от европейските институции през есента. Към момента няма отворена процедура нито правила за избиране на персонала. Европейската служба за външна дейност ще включва длъжностни лица от Генералния секретариат на Съвета и от комисията, както и персонал, идващ от дипломатическите служби на държавите членки. Длъжностните лица на Европейския съюз и срочно наетите служители, идващи от дипломатическите служби на държавите членки, имат еднакви права и задължения и се третират еднакво, по-специално по отношение на допустимостта им да заемат всички длъжности при равностойни условия. До 1 юли 2013 г. Европейската служба ще назначава предимно длъжностни лица от Генералния секретариат на Съвета и от Комисията, както и персонал, идващ от дипломатическите служби на държавите членки. Моят въпрос, господин министър, е: как предвиждате да се осъществи нормативното регламентиране на взаимодействието с дипломатическите служби на страните от Европейския съюз и Европейската служба и какви конкретни мерки и действия предприема Министерството на външните работи във връзка с подготовката на кадри за Европейската служба за външна дейност? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте, господин Младенов, за отговор в рамките на 3 минути. Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин Мерджанов, както сам казахте, Европейската дипломатическа служба все още не е започнала да работи. Искам да обърна внимание на факта, че всичко нужно за нейното регламентиране произтича от Лисабонския договор. Тоест страните членки нямат изискването или нуждата да приемат собствено национално законодателство, за да може службата да функционира. В момента има три документа, които ще регламентират работата на европейската дипломатическа служба. Това е проектът, все още, за решение на Съвета за организацията, структурата и функционирането на службата. Този документ трябва да бъда приет от Европейския съвет с единодушие, след като бъде одобрен в консултативна процедура с Европейския парламент. Вторият документ е регламента за персонала и условията за наемане на други служители на европейските институции. Третият документ е финансовият регламент, за да може да има съответно финансиране за службата. При последната дискусия за структурата на службата стана ясно и това е съгласието в европейските институции, че ще има три източника на хора, които ще работят в службата. Първият източник ще бъдат хората от Генералния секретариат на Съвета, както Вие сам отбелязахте; вторият ще бъде служителите на Европейската комисия и третият ще бъде от страните членки. България беше една от десетте страни, която инициира искане към върховния представител госпожа Аштън да предостави специален доклад по какъв начин ще бъде защитена тази 1/3 квота от страните-членки. Този доклад тя ни предостави в началото на м. юни Ние го приехме и вече имаме пълните гаранции, че в рамките на службата една трета от персонала ще бъде от страните членки.

Отивайки да работят в Европейската служба те обаче ще бъдат с всички задължения и правомощия на служители на европейска институция. Идеята да бъде регламентиран процесът по този начин, е за да имат те, първо, първо, достатъчен период в своята кариера, за да могат да се отдадат на Европейската дипломатическа служба, и, второ, да имат сигурност, че отговарят на всички критерии, които са за останалите. Желанието ни е в максимална степен хората, които идват от страните членки, включително и от България, ако мога така да се изразя в кавички, да бъдем натоварени в началото на структурирането на службата, тоест от началото на следващата година да започне този процес. Въпреки факта, че те ще бъдат номинирани от страните членки, те ще трябва да минат и един определен процес на препитване, така че Европейската служба и госпожа Аштън да могат да преценят кои хора искат да наемат. По втората част на въпроса Ви относно обучението, ние нямаме специално изискване да подготвяме и да обучаваме хора. Презумпцията, на която е изградена службата, е, че най-добрите дипломати от страните членки или едни от най-добрите дипломати ще отидат да работят в тази служба. Въпреки това в България, в рамките на Дипломатическия институт има капацитет, който е работил и преди, който може да работи и в перспектива, в който хората, които бъдат номинирани от България, да бъдат подготвени и обучени, за да работят в Европейската дипломатическа служба. Между друго договорът от Лисабон също предвижда възможност за

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Отговорът Ви по отношение на регламентацията ме задоволява, но същевременно искам да кажа, че има някои субективни несъответствия в дейността на служители на Външно министерство, и по-специално на заявеното министерство – госпожа Весела Чернева. При обявяването на процедурата за набиране на нови кадри, която беше обявена до 2 април 2010 г., в нейно изявление се казва дословно следното: „Оттук нататък нещата са в ръцете само на кабинета на госпожа Аштън.” Това означава ли, че липсва национален елемент на селекция на всички получени кандидатури и те направо се изпращат в Брюксел? Вторият ми въпрос е: на същия брифинг, това става на 30 март тази година, госпожа Чернева заявява, че се изработват в момента критерии, на които трябва да отговарят кандидатите. Надявам се, ще се съгласите с мен, че участието на който и да е български представител в Европейската служба за външна дейност е преди всичко въпрос и на национална чест, и на висш професионализъм. професионализъм. Как кореспондира изработването на критериите и липсата на такива, поне до този момент те не са обявени, с изявленията на някои дейци от Външно министерство, че въпросните кандидати вече са изпратени до баронеса Аштън? И трети, последен въпрос: къде точно на сайта на Външно министерство на Европейската комисия са публикувани изискванията за ръководители на 32-те мисии на Европейския съюз? Благодаря.

Вашият въпрос е свързан с европейската дипломатическа служба, която все още не е структурирана, която не е започнала работа, и която няма обявени конкурси, за набиране на хора. По отношение на това, което Вие цитирахте, говорителят на Външно министерство, става въпрос за съвсем различна тема, съвсем различна процедура. Не се опитвайте да ме убедите в нещо, което познавам, сигурен съм, по-добре от Вас. Ставаше въпрос за за посланиците, да ги наречем, на Европейския съюз – 31 поста, които бяха обявени. България направи възможно най-прозрачната процедура, която до този момент, някога е правена. Всички, които можеха да кандидатстват за тези постове, а именно служителите в българската дипломатическа служба, получиха достъп до документите и т.н. Всеки, който иска да кандидатства го прави индивидуално, не номинирано от Външното министерство, на нито една страна.

първо, минаха на документна селекция, на втория етап имаше преглед от комисия, която включва представители на Европейската комисия на страните членки и за всеки пост останаха по трима кандидати. Това е процедурата на Европейския съюз. Тези трима кандидати биват лично интервюирани от госпожа Аштън и тя решава кой ще бъде „посланика” на Европейския съюз в определената държава, или към определената международна организация. Именно това означава, че всичко е в нейни ръце. Ние не сме правили номинации за тази процедура. Първо, защото не смятаме, и аз не смятам, че съм човекът, който трябва да посочи двама-трима и да каже: Вие кандидатствайте, всички други няма да кандидатстват. Кандидатстването беше абсолютно открито за всички служители във Външното министерство и хората, които са част от дипломатическата служба. Оттук нататък за европейската дипломатическа служба ще има определени изисквания. Да, те се разработват. Те не са разработени, защото ние, както разбрахте преди малко, нямаме още одобрени регламентите за службата. След като се одобри регламентът и стане ясно как ще изглежда службата, тогава ще има вече и конкретните длъжностни характеристики на базата, на които ще се търсят и хората, които да работят за службата. Но при положение, че още нямаме органограмата, на която службата ще се основава – колко дирекции, колко генерални дирекции, колко хора във всяка една от тях, малко е предварително да говорим за хората, които ще работят там. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Уважаеми народни представители, минаваме към втория въпрос зададен на министър Младенов. Той е зададен от народния представител Волен Николов Сидеров относно издаване на разрешение за анкета сред български граждани на изселническата организация „Бултюрк”.

тръгна да провежда анкета в България, анкета, представляваща според мнението на Партия „Атака”, много сериозна провокация спрямо българската държава. В тази анкета организацията „Бултюрк”

тоест да се върне Османската империя? Има и въпроси, които са следните: искате ли турският език да бъде задължителен в училищата, желаете ли назначаването на мюфтиите в България да бъде с одобрението на Истанбул, както е било в близкото минало? И просто липсва, но би могло логически да се добави още един въпрос: желаете ли възстановяването на турската империя и на халифата на българска територия? Или: желаете ли България да стане провинция на Турция? За нас тази анкета е изключително сериозно предизвикателство към българската национална идентичност и достойнство и затова моят въпрос към Вас е: на външните работи за подобна анкетьорска дейност, колко са тези анкетьори, които провеждат тази анкета, къде я провеждат и съгласувани ли са въпросите с българската страна? Аз използвам случая да

кранове, автобуси, микробуси с незнайно съдържание. Този екип пътуваше с хора от тази организация, за която говоря в момента – „Бултюрк”. Когато група народни представители от „Атака”, начело с мен, присъстваше и заместник-председателят на парламента господин Шопов, ги запитахме: защо снимат там без разрешение? Оказа се, че за тяхното присъствие там не е уведомена общината, не знаеше дори и полицията. Повикахме полиция, тя се намеси и ги помоли да си тръгнат, тъй като те бяха в нарушение на българските закони. След което обаче временно управляващият посолството на Турция, някой си Юджеер, отива и иска среща в Министерството на външните работи, среща се с заместник-министър Люцканов и светкавично, същият ден е изготвена паметна бележка, която е разпространена до всички висши институции, в която има лъжи. Там се казва следното, цитирам: „…че група депутати водени от Волен Сидеров са се намесили, когато е снимал екипа, и се е стигнало до пререкания и сблъсък, при който е бил турският флаг от автобуса на заснемащия екип.” Груби лъжи! Турският флаг стоеше на една на една трибунка пред входа на православната светиня „Св. Александър Невски” и пред тази трибунка стоеше момиче с маската на Кемал Ататюрк (показва Ето, с тази маска. Тоест самият Ататюрк стои пред храм-паметника „Александър Невски”. Всичко това е гарнирано с една трибунка с турско знаме. Аз си позволих да сваля това турско знаме от тази трибунка, но не от автобуса на снимащия екип, и го връчих на екипа. Това се случи, а то е предадено по един превратен начин. Ние смятаме, че подобна клеветническа нападка срещу една парламентарно представена сила дискредитира България. Каква е реакцията, и каква ще бъде реакцията на Външно министерство по този повод? Тъй като, аз настоявам въпросният временно управляващ посолство Турция да бъде извикан отново и в наше присъствие да му бъде връчена протестна нота за това, че той дискредитира и петни престижа на една парламентарно представена сила. Крайно време е България да се държи достойно с дипломати, които оронват българското достойнство... ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте господин Младенов, за отговор на поставените въпроси.

Искам да Ви уверя, че Министерството на външните работи няма законови правомощия или задължения да дава разрешение или да отнема разрешение на неправителствени организации, които са регистрирани в чужбина или в България, да правят социологически проучвания на територията на нашата страна, още по-малко, че няма как те в тази връзка да търсят някакво съгласуване на въпросите, на темите от нас. Изискването, което е валидно както за всички български физически и юридически лица, е валидно и за чуждестранните юридически и физически лица, да спазват българското законодателство на територията на Република България. Самата организация, която Вие цитирате, известна като „Бултюрк”, иначе се казва Дружество на българските турци за култура и сътрудничество, е основана през 2003 г. в Тя публично е обявила своето намерение да проведе такава анкета в България. До този момент ние не сме получавали официална информация по никакъв начин. Пак казвам, няма и законово основание за това по какъв начин ще бъде направено това социологическо проучване, както и не е търсено съдействие от страна на българските консулски или дипломатически представителства в тази връзка. Нашата връзка. Нашата проверка показа, че на този етап, тази въпросна анкета не се е състояла още в страната ни. Все още има намерение за организацията на такава анкета. Бих искал да ви уверя и съм сигурен, че вие ще се съгласите с мен, че българската национална идентичност, българското национално съзнание и българската традиционна гордост е доста по-силна от едно едно социологическо проучване и то не може да бъде заплаха, каквато и да е за българската национална идентичност. Ние имаме достатъчно основание в нашата собствена история да бъдем не само горди, но и да бъдем достойни в отношенията си с всичките ни съседи, приятели и партньори - далеч или наблизо до нашата граница. По отношение на втория Ви въпрос паметната бележка, която Вие цитирахте. Ако такава паметна бележка не беше изработена от срещата, то това вече би било нарушение на правилата и на законодателството. Защото според устройствения правилник на министерството след всяка среща ние произвеждаме такава паметна бележка, разпространяваме я до институциите и до хората, които смятаме, че са заинтересовани от нея. Именно затова тя е изпратена до Народното събрание, защото вътре сте цитиран Вие, българска политическа партия, българското Народно събрание. Целта на паметната бележка не е да дава оценка на позициите, които са заемани от двете страни или от другата страна по-точно, по-скоро да регистрира това, което другата страна казва, а не да прави коментар или анализ на позицията, която е изразена от другата страна. Тя се прави, за да има в нашия архив и в бъдеще, за да могат хората да знаят при определени срещи, които са се провели, какво са казали от другата страна, а не да го коментираме. Коментарите на вече казаното, както и както и нашият анализ на всяка една среща, е отделна тема от паметната бележка. Затова и тя беше изпратена до Народното събрание, за да може вие да бъдете запознати. Тук аз ще се въздържа от коментар

да следи внимателно всяка една чужда организация, особено от държава като Турция, която е проявявала неведнъж враждебни намерения към България, да следи всички прояви на всякакви организации, които идват оттам. Колкото до паметната бележка, Вие казвате, че сте длъжни да я напишете и да я разпространите. В такъв случай, длъжни ли сте да я напишете и да я разпространите, ако този човек, който Ви предава какво е станало, опише, че аз съм извършил серийно убийство там на площада? Пак ли ще направите паметна бележка, която ще разпратите до президента, министър-председателя, председателя на Народното събрание, заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи и министъра на културата? Аз категорично твърдя, че този лъжец, този човек – Исмаил Сефа Юджеер, е клеветник и лъжец и настоявам той да бъде извикан във Външно министерство и да му бъде връчена протестна нота, тъй като той дискредитира една българска парламентарна и трябва да получи протестна нота и да се поиска неговото отзоваване. Категоричен съм в това! Тук, в това свое изложение е казал три лъжи, а Вие бяхте длъжни да проверите дали това е така. Пак Ви казах, бяхме цялата парламентарна група, не е имало никакъв сблъсък с този екип, имаше установяване на ред и законност. Във Външно министерство, за съжаление, може би има прекалено много хора, които са наследство отпреди и които, според мен, трябва да бъдат разчистени, и които продължават да смятат, че най-добрата политика е навеждането в кръста. Не! България трябва да започне да води истинска суверенна политика. Благодаря. Заповядайте, господин Младенов. Желаете ли дуплика? Не желаете. Благодарим Ви. Преминаваме към въпросите на Анна-Мария Борисова – министър на здравеопазването, която ще отговори на първия въпрос, зададен от народния представител Янаки Стоилов относно регулиране и намаляване на цените на лекарствата в България. Заповядайте, господин Стоилов, да зададете въпроса си.

Общият размер на средствата за лекарства, които годишно отделят Здравната каса, Министерството на здравеопазването и болниците, е около 800 млн. лв. Това е приблизително една трета от държавните средства в сектор „Здравеопазване”. Пазарът на лекарства в България годишно е близо 2 млрд. лв., докато в Европейския съюз осигурените заплащат не повече от 15-20% от цената на предписаните лекарства, то в България положението е обратно – по-голямата тежест се поема от пациентите. Друга важна разлика е, че в условията на икономическа криза в Европейския съюз се предприемат действия за намаляване на цените на лекарствата за пациентите чрез намаляване на печалбата на търговците на едро. В Англия правителството обсъжда, цитирам: „Ценностно ориентиране цени на медикаментите”. В редица европейски държави – Германия, Дания, Швеция, Франция и др., започна намаляване на цените на лекарствата. Това намаление е в широк ценови диапазон и е най-голямо за генериците. Например в началото на м. април т.г. често оплакваното тук гръцко правителство обяви антикризисен пакет, който включва намаляване на цените на лекарствата средно с 21% при доставчиците на едро. Според нормативната уредба в България цените на лекарствата у нас зависят от най-ниската средна цена в три европейски държави, като в тях се включва Гърция. Едни и същи лекарства в Гърция са значително по-евтини отколкото в България. Ще си спестя търговските наименования, но едно от тях за лечение на паркинсон у нас струва 60,00 лв., а в Гърция 18 евро; за епилепсия 70 лв. у нас, а в Гърция един от антибиотиците е 28 лв. у нас, а в Гърция 10,5 евро и т.н. да не продължавам по-дългия списък на тези сравнителни данни. Точното изпълнение на закона и предприемането на допълнителни мерки по груби сметки би спестило над 100 млн. лв. от предвидените средства за лекарства. Това от своя страна би позволило значително да се увеличи делът от цената на лекарствата, които Здравната каса плаща, респективно да бъдат облекчени пациентите, които да разчитат на това заплащане от публичните средства.

за подобряване на регулирането и контрола на цените на лекарствата и за намаляване на техните цени за гражданите? Очаквам Вашия отговор, госпожо министър. ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте, госпожо министър.

Уважаеми господин председател, уважаеми господин Стоилов! За цените на лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, включително и тези, включвани в позитивния лекарствен списък и заплащани с публични средства, е въведено изискването заявената цена на производител да не е по-висока от левовата равностойност на най-ниската цена за същия лекарствен продукт, заплащан от обществените фондове на 8 страни членки Румъния, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Литва, Португалия и Испания. За всички заявени цени се извършва проверка на декларираната цена от информационно-аналитично звено. Посочените за рефериране страни са избрани, тъй като правилата за ценообразуване и рефериране са подобни на тези в България. Предложените осем държави използват като базова цена - цена на производител, и външно рефериране, което придава репрезентативна стойност на сравняването. Литва и Унгария използват и вътрешно рефериране, Испания и Гърция – договарят референтни цени с фармацевтичните фирми. Въвеждането на регулацията на цените гарантира прилагането на контрол от страна на държавата за оптимално разходване на публични средства, възможност за допълнително договаряне при доставките на лекарствата и възможност в рамките на бюджета на НЗОК и Министерството на здравеопазването да бъдат осигурени по-голям брой количества лекарствени продукти за пациентите, следователно да бъдат покрити повече пациенти. Прилагането на външно рефериране, сравняването на цената на производител с най-ниската цена на производител от същия лекарствен продукт в осем страни, предполага пряка зависимост между цените в референтните страни и тези в България. В тази връзка в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти е въведено изискването в срок шест месеца от датата на утвърждаване на последната цена – пределна цена на лекарствен продукт, притежателят на разрешение за употреба, съответно упълномощеният му представител, да представи пред Комисията по цените на лекарствените продукти декларация, удостоверяваща наличието или липсата на промяна на цените в референтни страни. Когато от представените декларации бъде установено, че референтната цена е по-ниска в сравнение н референтната цена, въз основа на която е била образувана цената на лекарствения продукт, Комисията по цените утвърждава промяна на утвърдената цена, респективно пределна цена, на лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание по посочен в наредбата ред. Предвиденият механизъм за предеклариране на цените на шестмесечен период позволява поддържане на ниско ниво на цените на лекарствата в България, като мерките са насочени към всички участници във фармацевтичния пазар – и производители, и търговци на едро и дребно. Екипът на Министерството на здравеопазването задълбочено проучи и анализира добрите европейски практики, свързани с регулирането на цените на лекарствените продукти. В тази връзка ние подготвяме допълнителни антикризисни мерки и конкретни действия по оптимизиране и прилагане на ценовата и реимбурсна политика. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Стоилов, заповядайте за уточняващи въпроси. Госпожо министър, беше оповестена информация, че в България годишно се правят около 450 клинични изследвания на лекарства, които струват около 45 млн. лв. Преди да станете министър, Вие сте участвали в 10 такива клинични изпитвания. Рекордьор е Вашият сегашен заместник проф. Иван Миланов. Той е участвал за кратък период от 1-2 години в 38 клинични изпитвания, за които се е самоназначил като директор на болница тогава. В същото време той е бил член на Комисията по позитивния лекарствен списък и национален консултант към Националната здравноосигурителна каса. Оказва се, че едни и същи хора оценяват качествата на определено лекарство, участват във вземането на решения за неговото заплащане и в одобряване на протоколите за скъпоструващи лекарства. Най-меката квалификация за всичко това е конфликт на интереси. И досега има членове на Комисията по позитивния лекарствен списък или техни най-близки, които участват в клинични изпитвания, а след вчерашното решение за промени в състава на комисията, тези хора вече имат мнозинство в нея. Европейската медицинска асоциация за клинични проучвания, на която България е член, изисква подаването на декларации, че лицата, които участват в такива проучвания, не участват във формирането на лекарствената политика, тоест в ценообразуването, в определянето на процента на реимбурсиране и в ръководството на здравни институции. Да не говорим за финансовите ограничения, които не им позволяват да получават прекалено много средства от тях. Моите два уточняващи въпроса са следните. Не е ли описаното положение една от причините да не се предприемат действия за намаляване на цените на лекарствата в България? Защо сте допуснали да продължава и да се разширява конфликтът на интереси на лица, които участват в определянето на лекарствената политика? Ще се затрудня да отговоря за три минути, тъй като основният въпрос няма нищо общо с подвъпросите и той измества в абсолютно друга плоскост, която изисква специално задаване на въпрос, за да мога пространно да отговоря. Ето защо само ще маркирам това, което зная за себе си. В нито едно от 10-те клинични проучвания, в които, както добре сте осведомен, аз съм участвала, нито едно лекарство не е влязло в България и няма нищо общо с това, за което Вие питате. Това са лекарства, някои от тях са влезли някъде в света – не мога да Ви кажа в кои държави, но за съжаление в България нито едно от проучваните лекарства не е влязло. Надявам се това Ви удовлетворява, че няма нищо общо между лекарствата, с които работи моята страна, и лекарствата, които съм проучвала в моите проучвания. Не мога да отговоря от името на проф. Миланов, ще трябва да го запитам и допълнително да Ви дам подробна справка кои от лекарствата, които той е проучвал, са влезли в България. Съмнявам се, че голяма част от тях изобщо не са влезли в страната. Тук става дума за една привилегия, която България има от 1999-2000 г. – България да бъде зачитана за достоен партньор във фармацевтичната индустрия и, по-точно, наука. На нас ни беше гласувано доверие, че ние имаме научен потенциал и капацитет, за да работим в световни проекти и ние, България, да бъде включена в изучаването на фючърсни, на бъдещи лекарства, които могат да се състоят, но могат и да не се състоят, в зависимост от резултата на тези многоцентрови, световни проучвания. Аз съм участвала в проучвания на японците, които имаха над 500 центъра в целия свят и ние бяхме горди, че България участваше с 5 центъра. На всичкото отгоре, трябва да Ви уведомя, че моят център беше първенец в Европа, за което бях специално поздравена от японската фирма „Такеда”. За съжаление, техният продукт, макар и хубав, не влезе в нашата страна. Така че не бих могла нито да лобирам, нито да не лобирам. Аз просто бях експерт по него време и си работех като експерт – високо ценен в света и познат в Япония. За Ваше сведение единствената статия в Япония от български ендокринолог е моя и е писана именно във връзка със захарния диабет. Тя е цитирана в 80 страни в света. С това се гордея аз бях експерт, експерт на място и работех добре! Нещо друго? Вторият въпрос – забравих.

който няма участие в нито едно проучване, представете си! Това е прецедент и е много трудно в България да намериш експерт по медицина, който да не участва в световни проекти, значи той е недостатъчно висок експерт, никой го не кани и не търси. Така че, извинете, откакто съществува позитивната листа, в нея участват експерти, които участват в проучвания. Няма такива, които да не участват. Значи, не са експерти! Това е едно противоречие. Но те трябва да подпишат декларация, че това, което работят в момента, и това са световни проекти за нови лекарства, които все още не са влезли на фармацевтичния пазар, но може би ще влязат някога,

Господин Стоилов има възможност да изрази отношение към дадения от Вас отговор. ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо министър, но всички знаем, че тези клинични изпитвания, които се правят, засягат само една част от лекарствата, докато фирмите, които внасят и продават лекарства, имат много продукти, които тази комисия утвърждава. Така че тук не трябва да се търси само пряката връзка между изпитването и неговото лекарствено приложение. Освен това аз не подлагам на съмнение възможностите на българските учени и медици да участват в такива изследвания. Аз просто продължавам да настоявам да не се нарушават изискванията на Европейската медицинска асоциация да няма лица, които определят лекарствената политика и са включени в такива изследвания. Точно това е

че не тя, а нейният съпруг участва в Център за клинични изследвания „Олбрайт” ООД, на който също Вие сте били член с равен дял преди станете министър, след това сте заместена от Вашия съпруг. Съпругът на същата Ковачева е лекар, близък до премиера. Дали тези случайни съвпадения са толкова случайни?! И дали не се оказва, че ако по времето на правителството на Иван Костов много подобни злоупотреби се оправдаваха от множеството братовчеди в България, дали ние вече не сме на фазата на съпружеството и бизнес спътниците в живота? Това са големите въпроси, които си заслужава да бъдат изяснени, защото имат връзка с цената на лекарствата, които в България не бива да бъдат по-високи, след като в България доходите са най-ниски и се сравняваме със страните с най-скъпи лекарства. лекарства. Ако се предприемат действия във всички посоки, за които говорих и в началото, и в края, мисля, че може да се направи така, че в България пациентите да получават много по-висок дял за своите лекарства от Здравната каса, особено децата и пенсионерите, и да има

Следва питане от народния представител Ваньо Шарков и народния представител Иван Николаев Иванов относно мониторинга на нейонизиращи лъчения от радиостанции, телевизионни предаватели и излъчваните електромагнитни полета от антените на базовите станции. (СК): Благодаря Ви, господин председател. Уважаема госпожо министър! Да минем към сериозните неща, защото други останаха с „батко” и „братко” в историята и да не се връщаме толкова много назад! И един друг заместник-министър в предишното правителство, прокуратурата влезе и взе да го проверява за далаверите с лекарствата – той е също личен лекар, но на предишния премиер. По отношение на въпроса, в последните години, уважаема госпожо министър, поради бързото развитие на телекомуникационните технологии непрекъснато се увеличава броят на антените на базовите станции на телекомуникационните оператори. Често пъти тези антени са на крачка разстояние от жилищните помещения. Това състояние на нещата естествено провокира безпокойството на гражданите и ги притеснява за тяхното здраве. Според Агенцията за защита на околната среда базовите станции на мобилните оператори са източници на електромагнитни лъчения. Съгласно чл. 57 на Наредба № 36 за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол на министъра на здравеопазването електрическите, магнитните и електромагнитните полета в жилищни и обществени сгради и урбанизирани територии подлежат на държавен здравен контрол. Този контрол се осъществява от Вас, госпожо министър, като министър на здравеопазването, посредством главния държавен здравен инспектор и регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве. Максимално допустимите стойности на електромагнитните полета са регламентирани в Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустимите нива, тоест от доста отдавна. Водещи световни научни институти и доказали се учени през последните години и месеци в изследванията си за влиянието на електромагнитните полета върху човешкото здраве издават все по-обезпокоителни сигнали и отправят призиви за ангажиращо поведение на държавите за намаляване на нивата на сега приетите референтни нива на облъчване с електромагнитни полета. Поради сериозността на въпроса с опазване на здравето на хората от тези облъчвания Световната здравна организация предложи на всички страни-членки на организацията, проект за защита на населението от електромагнитни полета. тази връзка е и нашето питане към Вас, госпожо министър. Как се осъществява мониторингът на нейонизиращите лъчения от радиостанции, предаватели, особено на излъчваните електромагнитни полета от антените на базовите станции, които буквално съжителстват с хората? Могат ли гражданите да имат достъп до електронен сайт, в който да намират технически данни за всяка една антена от този вид? Благодаря

Искам само да допълня информацията. Фулър Олбрайт е американски лекар, който пръв е описал остеопорозата. Поради това така се нарича и сдружението, в което участвахме. Там обаче пропуснахте още един човек, но той не Ви интересува. То никога не се е занимавало с клинични проучвания, нито едно – не е имало това за предмет на дейност. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми доктор Шарков! Министерството на здравеопазването разработи проект на Наредба за максимално допустимите нива на електрически, магнитни и електромагнитни полета в жизнената среда, който бе публикуван на интернет страницата. В него са отразени основните положения, залегнали в Препоръка 1999/519 на Европейската общност, на Съвета от 12 юли 1999 г. относно ограничаване на експозицията на населението на електромагнитни полета и Резолюция 2008/2211 на Европейския парламент относно опасенията във връзка с въздействието на електромагнитните полета върху здравето. В Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето са предложени текстове, с които се регламентира създаването на Национална система за анализ, оценка и контрол на нейонизиращите лъчения в урбанизираните територии и обществените сгради. Обектите са излъчващи съоръжения, които са част от електронната съобщителна мрежа и са включени към обектите с обществено предназначение, което ще доведе до подобряване на държавния здравен контрол, отнасящ се до този вид обекти. В момента за всеки обект, който по своето основно предназначение излъчва, пренася или трансформира електромагнитна енергия, се определя конкретна хигиенно-защитна зона. На основание чл. 35 от Закона за здравето местоположението на обекта се съгласува от главния държавен здравен инспектор, само при условие че сградите и местата за постоянен за постоянен или инцидентен престой на хора не попадат в границите на хигиенно-защитната зона. Министерството на здравеопазването не разполага с информация за електронен сайт, на който да има публична информация за техническите параметри на базовите станции. В Националния център за опазване на общественото здраве и в РИОКОЗ се съхранява информация за онези от тях, за които е съгласувано местоположението и са извършени измервания. На този етап Министерството на здравеопазването и регионалните структури изпитват затруднения при обективизирането на контрола поради недостиг на апаратура за измерване. В проекта за бюджет за 2010 г. са планирани средства за купуване на необходимата апаратура за десет Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! Това, което Вие ни съобщихте – на мен, на господин Шарков и на народните представители, звучеше добре, но е само като процедура, която евентуално в бъдеще трябва да бъде приложена. Нашите притеснения, които искам съвсем ясно да заявя, са следните. Първо, липсва информация, че се извършва контрол – мониторинг над тези устройства по време на експлоатацията. Това, което се прави, е единствено на проектната фаза, за да се разреши тяхното монтиране. След това липсва контрол върху стойността на максималните дози на излъчване. На второ място, липсва информираност на българското население, защото където и да отидете, госпожо министър, ще видите, че никъде не се спазва изискването на публично място в близост до тези станции на мобилните оператори да има информация какво е излъчването на тези станции и кога е било засечено. На трето място, липсва ясна промяна, която да е вече факт било в Закона за здравето, било в специален закон, където българските граждани да открият наистина гаранции, че тяхното здраве е защитено, което е основната задача на вашето министерство. По този повод отправям към Вас два допълнителни въпроса. Първият е свързан с обстоятелството, че в предишното Народно събрание тогавашният министър на здравеопазването доктор Желев обеща и аз ще го цитирам директно, че: „Специалистите от Националния център по опазване на общественото здраве стартираха разработване на проект на Закон за защита на населението от електромагнитните полета, който да бъде в съответствие със становището на Световната здравна организация и Европейската комисия”. Това нещо факт ли е, напредва ли този законопроект и ще бъде ли осъществен? Второ, по какъв начин ръководеното от Вас министерство провежда кампания и разяснява на гражданите както безопасността на тези станции, където това е така, така и потенциалната опасност, която могат да представляват? Информираността на българските граждани е задължение на изпълнителната власт. Как това се осъществява от Министерството на здравеопазването? Благодаря ви. Върху първия въпрос – относно създаването на закон. В момента с привилегия се ползват законите, които касаят пряко и непосредствено провеждането на здравната здравната реформа и те вървят до края на годината. Те са доста, четири закона са и акцентът е там. Има се предвид и този закон, за който Вие говорите, но той ще бъде едва след тях. Все пак има предпочитания и неща, които трябва да минат преференциално. Що се отнася до лошата информираност, да, признавам, имаме лоша информационна система, въпреки че се работи върху този въпрос. Но някак си той остава скрито и ти хем работиш, хем другите не разбират, че го правиш. В такъв аспект аз приемам Вашата критика да подобрим информираността на обществото относно това, което ние все пак сме свършили и то не е малко. Благодаря.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! Аз Ви благодаря за откровеността, с която отговорихте на моите два допълнителни въпроса. позволявам да кажа, че Законът за защита на гражданите от бездействието на електромагнитни полета е не по-малко важен закон за здравната реформа, защото засяга здравето на всеки български гражданин, а това в крайна сметка е основната цел на създаването на законовата рамка в областта на здравеопазването. Що се касае до второто, което всъщност е липсата на адекватна информираност на българските граждани за

Ще отпаднат съмненията на хората, ако те са неоснователни, в случай, че са добре информирани. Обратното – липсата на информираност, липсата на контрол на мониторинг върху тези станции, всява все по-голямо притеснение у хората и неслучайно в някои градове вече започват акции за демонтирането на такива станции. Аз все пак Ви пожелавам в рамките на този закон – който надявам се действително да бъде разработен и то в съвсем близко бъдеще, което зависи от волята и капацитета на министерството – да залегнат тези основни положения, да има ясен контрол както при проектирането, така и при експлоатацията, да има ясно разписани задължения на министерството да информира българските граждани. Това в крайна сметка е ангажимент както на цялото министерство, така преди всичко Ваш персонален ангажимент към българските граждани, защото засяга най-голямата ценност на едно демократично общество, а то е здравето на хората. Благодаря ви и ви пожелавам успех. Следващият въпрос е от народния представител Ваньо Шарков относно дейността и резултатите от работата на револвиращия фонд на Министерството на здравеопазването.

– за да защитите здравето на хората ще влезете в тежки битки с операторите и ще бъдете подложена на неимоверен натиск, защото те си цъкат антенките под прозорците на хората. Но в тази битка ние ще бъдем на Ваша страна и затова ще предложим и промени в закона в тази насока. По отношение на моя въпрос, револвиращият инвестиционен фонд беше създаден през м. ноември 2004 г. към Министерство на здравеопазването, като един от финансовите инструменти на Министерството за осъществяване на инвестиционната програма и цялостната му политика. В началото финансовият ресурс на фонда беше около 11 млн. евро или почти 22 млн. лв. Неговата основна цел бе да създаде устойчива схема на инвестиции и базиране на анализ на потребностите, адекватно планиране и способност за поемане на финансови ангажименти от страна на болниците. Той трябваше да помогне да се създаде капацитет за по-ефективно управление на средствата в здравната система. Средствата от фонда трябваше да се изразходват възмездно под формата на безлихвени кредити или финансов лизинг. Министерството на здравеопазването не начисляваше годишен лихвен процент върху стойността на тази инвестиция. На тази база бяха проведени търгове за закупуване на медицинско оборудване за револвиращия инвестиционен фонд. В първия етап бе разпределено оборудване на обща стойност 4,8 млн. евро. То включваше дефибрилатори, многофункционални ултразвукови апарати, монитори за интензивните отделения, перфузори, инфузионни помпи, системи за управление на вливанията и др., от които все още има нужда в системата. През първата фаза 29 лечебни заведения получиха възмездно медицинска апаратура за около 4,5 млн. евро. Към момента постъпилите от тях месечни вноски в револвиращия фонд, с които те изплащат полученото оборудване минало време, не към днешна дата, разбира се, бяха около милион и половина. През 2006 г. стартира втората фаза на револвиращия фонд, като за целта фондът разполагаше с близо 6 млн. евро. с това е и моят въпрос към Вас – разполага ли в момента Министерството на здравеопазването с подробен отчет за дейността на револвиращия фонд, каква апаратура

Уважаеми господин председател, уважаеми д-р Шарков! Министерството на здравеопазването, както и Вие отбелязахте, от 2004 г. има създаден револвиращ инвестиционен фонд, тоест на специална банкова сметка, по която постъпват вноските от лечебните заведения за предоставената им апаратура на основание на договор с всяко отделно лечебно заведение и погасителен план за възстановяване на средствата. В края на всяка седмица средствата, постъпили по тази сметка, се прехвърлят в бюджетната сметка на министерството автоматично от През първата фаза на фонда са сключени договори с 30 лечебни заведения на стойност 10 млн. 656 хил. 38 лв. Средствата са постъпили от болниците според техните погасителни планове. През втората фаза са сключени договори с 23 лечебни заведения на стойност 7 млн. 222 хил. 914 лв. Към 30 юни т.г. са постъпили 4 млн. 521 хил. 453 лв. Според погасителните планове остава да постъпи сума в размер на 2 млн. 701 хил. 461 лв. В Министерството на здравеопазването се води подробна информация за закупената апаратура и лечебните заведения, на които е предоставена, както и за сумите, които трябва да се възстановят. Благодаря.

за изчерпателния отговор и информацията, която предоставихте. Имам една-единствена молба или препоръка към Вас да извършите проверка за начина, по който са разпределени средствата в револвиращия фонд, критериите, по които са избирани лечебните заведения, на които да бъде предоставена апаратурата и начинът, по който са извършвани обществените поръчки и за доставката на конкретната литература – дали тя е отговаряла на необходимостта, която е съществувала към този момент. Може да Ви изненадат резултатите от извършената проверка. Благодаря

Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! През последните месеци излизаше противоречива информация относно

на каква сума възлизат текущите и просрочените задължения на лечебните заведения за болнична помощ към 31 май 2010 г. и какви мерки предприема ръководството на Министерството на здравеопазването за подобряване на финансовата дисциплина?

Уважаеми господин председател, уважаеми господа Димитров и Шарков! Ето и информацията. Общият размер на задълженията на лечебните заведения за болнична помощ в страната – държавни и общински, е в размер на 345 млн. 669 хил. лв. към упоменатата от вас дата – 31 май 2010 Просрочените задължения за тези лечебни заведения са 93 млн. 481 хил. Само задълженията на държавните лечебни заведения за болнична помощ към тази дата са 281 млн. 765 хил. лв. просрочените от тях са 63 млн. 189 хил. Задълженията на общинските лечебни заведения за болнична помощ към тази дата са 63 млн. 904 хил., като размерът на просрочените от тях е 30 млн. 292 хил. Ръководството на Министерството на здравеопазването, имам предвид новото, се запозна с наследената картина на финансовото състояние на лечебните заведения за болнична помощ. Веднага бяха изискани от управителните органи и изпълнителните директори на по-големите лечебни заведения за болнична помощ, които дължаха и повече, обяснения, както и подробно разписване на антикризисни планове и разчети за погасяване на задълженията им. Ръководството на Министерството на здравеопазването поема нов курс на работа, при който ние изискваме стриктно да се спазва нормативната уредба в страната и да се достигне до оптимално и ефективно управление на търговските дружества лечебни заведения, като се спазват изискванията за високо качество и достъпно медицинско обслужване. Имам възможност да ви предоставя подробна справка в писмен вид. Тя е на ваше разположение. Един от двамата задаващи въпроса има право на реплика. Господин Шарков, Вие ли ще я направите?

днес министърът на финансите ни отговори на въпрос, че здравно неосигурените български граждани към 31 май са вече 1 млн. 893 хил., при положение че бяха 1 млн. и 300 хил. в края на миналата година. Това означава много сериозна работа от страна на Националната агенция за приходите по отношение събираемостта на здравноосигурителните вноски, тъй като недобросъвестни работодатели в края на м. септември м.г. дължаха на Касата 200 млн., а сега предполагам, че са още повече. Всичко това създава проблем за финансирането особено на лечебните заведения за болнична помощ. Някои от мениджърите на тези болници бяха свикнали да харчат без оглед на това с какви средства разполагат, разчитайки, че в края на годината някой ще им плати разходите. За първи път това не им се случи миналата година и тогава те изпаднаха в потрес. Някои бяха свикнали като катерички да трупат по корупционни пътеки, например лекарства в складовете, в резултат на което задлъжняха към определени фирми. Само като пример мога да ви дам един бивш управител на

шеф на Спешна помощ и като подчинен на Министерството на здравеопазването нямах право да харча повече от 500 лв. без разрешение на министерството. Трябва да въведете сериозен механизъм за контрол на разхода на средства, особено когато лечебните заведения не разполагат с такива, за да се постигнат определени успехи.

АННА-МАРИЯ БОРИСОВА: Уважаеми господа Димитров и Шарков! Мога да допълня само това, че вие поискахте информация към 31 май, но нещата се развиват много динамично и в момента някои от големите болници нямат задължения

Имаше ревизия, спомняте си, медицинският одит беше там. Отново там се установяват залежи! Освен това, медицинският одит на министерството пък установи, че капиталовите разходи не са разходвани както е редно, а се държат по банкови сметки. Ние установихме, че общо, сумарно болници държат в банкови сметки 40 милиона! Това също сме установили. Така че, много неща установяваме и аз смятам (това, което ви казах), че трябва да има ред и дисциплина - трябва да се създаде. Смятам, че тези действия, които сме предприели, и фактът, че ние сме казали, че те трябва да се научат да управляват сами, както претендират че могат да управляват, са дисциплиниращи мерки, които ще доведат до добри резултати след време. Благодаря. ШОПОВ: Уважаеми колеги, преминаваме към следващия въпрос, зададен от народния представител Мая Божидарова Манолова относно изработване на областни здравни карти. Заповядайте, госпожо Манолова, в рамките на две минути да зададете Вашия въпрос. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! Изготвянето на областните здравни карти, респективно на Националната здравна карта, която трябва да даде отговор на въпроса от колко болници, респективно от колко лекари има нужда България, е в етап на трескава подготовка. И лекари, и граждани, и цялото българско общество сме вперили поглед във Вашата енергична обиколка из страната, в която Вие по области установявате и обсъждате изработването на областните здравни карти. Интересът е обясним, защото, както Вие сама заявихте, върху тези здравни карти ще стъпи провеждането на здравната реформа. Те ще дадат отговор на въпроса: какъв е максималният брой легла, от които има нужда всяка област, респективно кои от болниците в тази област предстои да бъдат закрити, Тук възникват няколко резонни въпроса: Въз основа на какви правила, въз основа на какви критерии към болничните заведения и от какви комисии се изработват тези областни здравни карти, при положение че новият Закон за лечебните заведения не е окончателно приет. Той е в парламента и след обсъждането му на второ гласуване в Здравната комисия единственото, което може да се каже със сигурност, е, че в частта, която касае изработването на здравните карти, е съществено променен в сравнение с предишния. За какво е цялото това бързане? Тук ще си позволя да цитирам едно писмо, което стана публично известно, издадено от доц. Александров – директор на дирекция във Вашето министерство, с което той обявява на регионалните центрове по здравеопазване, че до 21 юни т.г., до 18,00 ч. същата вечер трябва да бъдат изпратени областните здравни карти в министерството, като той казва: „моля, приемете това за военна заповед и я изпълнете, защото от утре, тоест от 22.06.2010 г. министър Борисова започва разглеждането на всички областни здравни карти без изключение”. Защо е тази военна обстановка във Вашето министерство при положение, че според закона Националната здравна карта трябва да бъде изготвена до края на тази година? Госпожо Борисова, заповядайте в рамките на 2 мин. да отговорите на поставените въпроси.

Действащият текст в чл. 32, ал. 1 на Закона за лечебните заведения позволява на министъра на здравеопазването да създава областни комисии, които да изготвят областна здравна карта в съответствие с чл. 29, чл. 30, чл. 31 от Закона В пълно съответствие с действащия закон са заповедите, които съм издала за областните съм издала за областните комисии. Аз съм наясно с обстоятелството, че успоредно с тези заповеди за изготвяне на областни здравни карти, в момента се извършват и промени в Закона за лечебните заведения с оглед прецизиране на текстове и създаване на възможности за ясно и точно процедиране процедиране при извършване на дългоочакваните и необходими промени в здравната система. Въпросът Ви е уместен, тъй като в действащия закон текстовете, които касаят задълженията на министъра на здравеопазването при разработването на областните и Националната здравна карта са недостатъчно изчерпателно развити. В тази връзка са и предложените от нас промени в Закона за лечебните заведения, които се надявам да подкрепите, подразбирайки зададения от Вас въпрос в тази насока, защото в промените има текст, който предвижда министърът на здравеопазването да задава методика за разработване на областни карти. Що се касае за методиката, която се прилага в момента, при изготвянето на проекти за областни здравни карти, аз Ви информирам, че в момента ние по същество извършваме преглед на ситуацията. Ние не правим никакви карти. Те изобщо не са направени. Ние подготвяме нещата, за да ги направим, но за да се подготви, нали трябва да знаем каква е ситуацията? В момента ние преглеждаме ситуацията във всички болнични структури в страната. Този преглед се прави въз основа на модели за нива на болнично обслужване, основани на критерии за качество на медицинска дейност, брой специалисти в структурите, обем дейност, налична апаратура. Това е рутинна дейност за министерството. Министърът може по всяко време да извършва такива прегледи и анализи. Това е негово задължение. По отношение на конституирането на областните комисии считам, че приемате, че това е акт на уважение от моя страна и зачитане мнението на местната власт – областни управи и всички, които имат отношение към здравеопазването, защото ние включихме много широк кръг от обществото в тези предварителни обсъждания преди да настъпи промяната в Закона за лечебните заведения, вадейки си изводи от всичко това. Благодаря. Заповядайте, госпожо Манолова, за реплика. Уважаема госпожо министър, честно казано, аз съм притеснена от Вашия отговор, защото и аз, както и всички български граждани, се интересуваме от реформата в здравеопазването. Тази ситуация, в която уж се изработват здравни карти, а всъщност не се изработват такива, уж се правят по стария ред при положение, че реално новият закон

с нея, ще Ви цитирам следните данни от медиите, а именно, че на 5 юли т.г. във Велико Търново Вие заявихте, че са готови окончателно седем областни здравни карти. На 12 юли в Бургас Вие обявихте, че Националната здравна карат вече е приключена. За мен тези противоречия в публичното Ви отразяване по време на обиколката из страната и това, което заявявате днес в зала, е наистина притеснително, защото хората се объркват. Объркват се лекарите, шефовете на здравни заведения и в крайна сметка никой не знае какво се случва със здравната реформа. Аз бих казала, че техните притеснения са абсолютно основателни, защото въпреки уверението Ви, че болници няма да се закриват, при положение, че до м. октомври т.г., което следва от новия закон, те не отговорят на твърде високите критерии, които съществуват в него, те ще бъдат преструктурирани, според Вас. Вие твърдите, че болниците могат да се преструктурират в медицински центрове, които да имат до 10 легла с до 48 часа за пациенти, но реално пари за подобно преструктуриране в Здравната каса няма. В момента парламентът обсъжда актуализация на бюджета на Здравната каса и аз искам да Ви уверя, че там изобщо пари за увеличаване на финансирането на доболничната помощ няма. И възниква въпросът: има ли въобще някакво финансово обезпечение реформата, която правите? Отделно само да Ви цитирам един момент - какво казахте онзи ден в Стара Загора: обещахте няколко милиона на Университетската и на Многопрофилната болница при положение, че те ще се слеят. Откъде вземате тези пари, с които боравите? Дали случайно резервът на Касата, който ние издирваме, не е някъде в Здравното министерство и с него Вие по някакви необясними начини да финансирате реформата? Уважаеми господин председател, госпожо Манолова! Ще оперираме с европейски пари. Разполагаме с около 295 милиона, с които аз оперирам. Те са вън и независими от бюджета на България. Това е – едно. Второ, в Бургас аз не мога да кажа, че е готова Национална здравна карта, тъй като това беше вторият ми южен град, тоест вторият град от Южна България, а те там са 16. 16. Така че, какво пише по вестниците – вероятно някой е бил неточен, но не съм го казала аз, тъй като са ми предстояли още 14 области. Абсолютно не би могла да бъде готова. Като цяло приемам Вашите познания и информираност в тази посока за доста наивни, погрешни. Съжалявам, може би е хубаво да седнем да поговорим и да Ви информирам лично. (Оживление.) Усещам, че имате желание да научите, но го научете от мен, а не от вестниците, където е погрешно! Благодаря. Следващият въпрос е от народния представител Янаки Стоилов относно въвеждане на критерии за нива на компетентност и натовареност на болниците. Господин Стоилов, заповядайте в рамките на 2 мин. да развиете въпроса. Господин председател, госпожо министър! Наскоро имахте възможност да посетите редица райони и лечебни заведения в страната, което, надявам се, Ви е дало възможност да се ориентирате добре в сложната, бих казал, тежката ситуация, в която се намира българското здравеопазване. Заедно с това в министерството интензивно се работи по критерии, които да определят нива на компетентност и натовареност на болниците – идеи, които се съдържат в обсъждания тук Законопроект за промени в Закона за лечебните заведения, който още не е станал факт. Тази подготвителна дейност е обяснима, но това, което предизвиква съмнения и притеснения сред голяма част от българските граждани и от медицинските специалисти е, че още преди да са установени тези изисквания към работещите в здравеопазването започва да се упражнява натиск под една или друга форма те да се съгласят с тези засега възможни рамкови условия. Например, в в началото на седмицата в Берковица по инициатива на областния управител на Монтана е проведена сесия на Общинския съвет, на която е представено предложение на министерството за преобразуване на сегашната болница в болница за долекуване и продължително лечение. Общинският съвет е приел свое решение, с което с категорично мнозинство се изразява намерението болницата да бъде запазена в сегашния й вид. Това е подкрепено от хиляди граждани на тази неголяма община, която болница обслужва и Берковица, и голяма част от жителите на Вършец. Искам да Ви поставя конкретни въпроси по отношение на критериите за основните нива. Според мен би било прекомерно да се изискват за едно хирургично отделение повече от 650-700 операции на година или 100-150 раждания, другото би означавало да не се държи сметка за ситуацията в такива райони, особено които са трудно достъпни. Моят въпрос към Вас е: какви са тези нови изисквания към общинските болници и какви ще са последиците от тяхното въвеждане? Готови ли сте Вие да ги преосмислите, да ги съобразите с исканията на лекарите, на Лекарския съюз, за да могат те да запазят достъпа до здравеопазване на българските граждани? Благодаря.

Уважаеми господин председател, господин Стоилов! Най-напред искам да Ви благодаря за коректно зададените въпроси, от които е видно, че проявявате разбиране към необходимите действия, които следва да осъществяваме, за да се реализира, доколкото е възможно, в по-кратки срокове заявената ни воля за реформа. Обяснимо е вълнението и на лекарите, и на общинските ръководства, изразени чрез Вашия въпрос, но аз отново искам да Ви уверя, че всичко, което ще бъде извършено в здравната система, е в интерес и на пациенти, и на лекари. Тъй като питате за новите изисквания към общинските болници, бих желала да уточня, че нашите действия са насочени към всички болници. Ние сме предложили в измененията на Закона за лечебните заведения да отпадне класификацията на болниците въз основа на районно обслужвано население, съгласно която те все още се титулуват като районни, областни, междуобластни, национални, или според собственика си – държавни и общински, тъй като много отдавна е разрешен свободен достъп на населението до всички болници. Тази класификация е изиграла своята роля някога във времето, но в момента пречи да се класифицират болниците съобразно техния потенциал, обхват и качество на дейност. Няма пречка една болнична структура да е добра, много добра или отлична в дейността си, независимо къде се намира – дали е в община, в област или е някаква друга болница, стига тя да има необходимите качества от медицинска гледна точка, а не от териториална. В този смисъл са предложени и така наречените нива на медицинско обслужване, които следва да класират реалното качество на структурите. Говори се за структури, а не за болница като цяло, защото в една болница може да има структури, които са много добри, отлични и такива, които не са много добри от гледна точка качество на медицинската дейност. Нима не е дискриминационно за лекарите от една общинска болница да се казва, че те са на по-ниско ниво от областната, или в частната спрямо държавната? Ето защо ние предложихме понятието „ниво на болнично обслужване” със съответния смисъл на понятието, което следва да съдържа критериите за компонентите на качество на дейност за всяка медицинска специалност, а именно критерий за структурата - оборудване и устройства, критерий за човешкия ресурс - лекари със и без специалност, лекари след 60-годишна възраст или млади, за резултатите и обема извършвана дейност - брой и структура на операции, брой преминали болни и т.н. И досега приетите с наредби на министъра на здравеопазването медицински стандарти съдържат такива критерии. Впрочем стандартите в България са от 2004 г., вече шест години се работи с тях. Това не е нещо ново, нито е създадено сега и заради корекцията, която ще правим, но в повечето от тях не са ясно дефинирани нивата на обслужване. По тази причина е занижен контролът на съответствието с тях и това води до липса на ефект върху здравната система от така съществуващите некоректни стандарти. На въпроса за последиците от промените, които подготвяме, отново отговарям: ефективно и адекватно прилагане на критериите за качество, дисциплиниране на системата, създаване на гарантирано добри условия за пациента – това е основното за нас, преструктуриране на неефективни структури с ниско качество в такива, за които имат потенциал, разпределение на дейностите по нива съобразно компетентност на съответната структура.

Госпожо министър, не оспорвам подготовката на тези нива на медицинско обслужване, които могат да внесат повече яснота в системата и да я направят по-рационална. Аз очаквах да бъдете по-конкретна. Затова Ви дадох примери за някои от най-дискусионните количествени параметри, които определят тези нива на медицинско обслужване, защото не смятам, че към едно хирургично отделение в такава болница, която, независимо че може да не се нарича общинска, обслужва населението от такива населени места, които са многобройни, но с по-малко население, трябва да бъдат, да речем, повече от две на ден. на ден. Тези хора са успели в изминалите години да осигурят апаратура, едни специалисти, които в редица случаи са на добро, да не кажа на високо ниво, и те биха могли при такива нормативи, които са съобразени с потенциалните възможности от медицинско обслужване, да продължат да работят и да задоволяват потребностите на населението като достъп и качество. Същият беше и случаят с родилната помощ, особено след като ние самите предлагахме и Вие подкрепихте в комисията, макар и с друга редакция, дори и възможностите за отклоняване от тези критерии, за да се осигури необходимият достъп. Моето настояване е: аз очаквам да разбера дали го споделяте във Вашето заключение, дали ще прецените точно тези количествени параметри, за да не се превърнат те в претекст за ликвидиране на работещи или пък за силното стесняване на работещи лечебни заведения?

И като една друга задача, мисля, че трябва да бъде направена преоценка на някои от клиничните пътеки, върху чието остойностяване в изминалите години са повлияли различни фактори и те невинаги отговарят на реалните разходи. Тоест има дейности, които са надценени, а други ощетени. Затова ще застана, разбира се, на страната на мнозинството от гражданите в общините, които отговарят на критериите за медицинско обслужване, където искат да бъдат обслужвани от тези лечебни заведения. Не трябва да си правим илюзии, че създаването на голям брой болници за долекуване може да реши въпросите. В повечето случаи това могат да бъдат отделения към съществуващите болници, тъй като при много от заболяванията хората няма да отидат на такова междинно звено от болницата до дома си. Благодаря.

ние предложихме две опции на Берковица, тя избра едната опция. Както решат, така ще работят в бъдеще. Никого насила не преструктурираме. Нашето виждане е, че изборът „болница за долекуване”, оборудвана и изцяло преработена с европейски пари, би допринесло много повече. Берковица се намира на 15 км от Монтана. Спокойно можеше да ползва областната болницата за активно лечение с с всичките й структури и отделения, които има, и с отлични специалисти, а в същото време тя да представлява болницата, която ще бъде за долекуване на областта Монтана. Един прекрасен град, планинска околност, чудесно решение на област Монтана, но не се състоя. Добре, тогава отиваме към план „Б”. тогава отиваме към план „Б”. Аз съм Ви много благодарна, че в Комисията по здравеопазването се взе такова решение. То беше провокирано от мен и моите впечатления при тази обиколка. Аз наистина отидох в най-затънтените краища на страната. Затова Ви помолих да допишете един текст, който да ми дава възможност някои лечебни заведения, които се намират в такива места, все пак аз да имам друга трактовка извън методологията, която ми е вменена като задължение и аз трябва да спазя по принцип. Що се отнася до стандартите, в цял свят те са основа на медицината. Ние не можем да лекуваме по друг начин, освен по начина, по който се лекува в цивилизования свят. От 2002-2003 г. в България започнаха да се въвеждат стандарти. Първите стандарти излязоха в началото на 2004 г., работени през цялата 2003 г. Шест години в България се пишат стандарти. Те са вече готови. Налице са 32 стандарта, които са нашата законодателна база, когато вземаме тези решения

Въпросът е от народния представител Михаил Михайлов относно Решение № 00-0015 от 8 юни 2010 г., с което се обявяват резултатите от проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт и преустройство на съществуващи сгради

Спомняте си преди една седмица, когато се приемаше актуализацията на бюджета, от тази трибуна аз поисках 3 млн.

Тогава аз повдигнах въпроса, че тези пари са абсолютно необходими. Когато държавата е в криза, духовността е онова, което трябва да ни запази. Поисках тези пари да бъдат насочени към българското кино, българския театър, игрално и документално кино.

Необходимостта да обявим ремонт на наш имот е точно защото в момента искаме да правим огромни икономии, тъй като бюджетът ни е сгъстен. Ние плащаме неимоверно големи суми за депата на Операта, на театри, на Кино-центъра, на националните музеи, на Националния исторически музей, на Националната галерия.

Обявената обществена поръчка с предмет „Ремонт и преустройство на съществуващи сгради в имот на Министерството на културата, находящ се в гр. София, район „Изгрев”, ул. „170” № 26” е единствената предвидена и обявена процедура за извършване на строително-ремонтни дейности. В рамките на бюджета на Министерството на културата за настоящата година има до 3 млн. лв. Обектът е с два етапа на изграждане. Първият етап е до края на 2010 г., а вторият етап, при осигурено финансиране – до средата на 2011 г. Необходимостта от ремонта на тази сграда се налага от обстоятелството, че през настоящата година предстои да стартира осъществяването на ремонти и реконструкции и на няколко музея на територията на гр. София, финансирането на които е осигурено по Оперативна програма „Регионално развитие” и други европейски програми. Това са Националният музей на българското изобразително изкуство, Националната галерия за чуждестранно изкуство, преместване на музеи на приложното изкуство. Поради предстоящото изграждане на Музей на съвременното изкуство, това налага в периода на ремонтите да бъдат осигурени подходящи помещения за временни фондохранилища за съхранение на над 50 000 експонати на изобразителното изкуство и пластичното изкуство. Изграждането на нов съвременен музеен комплекс в квадрат 500 ще наложи преместването от тези сгради и на други звена на Министерството на културата като Ансамбъл „Филип Кутев”, Езиков център „Алианс”, които, разбира се, няма да оставим на улицата. Освен това трябва да напомня, че години наред в системата на министерството не са изграждани хранилища за българските филми. Повечето театри също нямат помещения за съхранение на декорите и сме принудени да плащаме наеми на външни лица и фирми. Обявената от министерството процедура за избор на изпълнител е открита и проведена при стриктно спазване на изискванията на Закона за обществените поръчки. При оценката на офертите е използван предварително обявеният в документацията за участие критерий – икономически най-изгодна оферта, включващ четири показателя: цена, срок за изпълнение, срок за изплащане и размер на неустойка при забава. Участниците са класирани по получената комплексна оценка по всички показатели, с което се гарантира, че спечелилият участник има реален капацитет за изпълнението на предвидения обем работи съобразно изискванията за срок и качество. До класиране в конкурса са допуснати 9 кандидати. Предложената цена от участник - Консорциум „Алфа”, от 1 млн. 931 хил. 281 лв. е с над 1 млн. лв. по-ниска от средната цена на всички останали осем участника. Средната цена на другите участници в процедурата е около 2 млн. 970 хил. лв., приблизително колкото е цената и на класирания на първо място участник. Единствената драстична разлика в цените е между Консорциум „Алфа Трейд” и всички други участници. В съответствие с правилата на закона от участника, който е предложил значително по-ниска ценова оферта, е поискана писмена обосновка с подробни разчети за предложените цени по видове работи. Оферираните от този кандидат необосновано ниски цени пораждат реален риск строителните работи да бъдат изпълнени некачествено, с произтичащи от това последствия за съхраняването на произведенията на изкуството. Основанието на конкурсната комисия за определяне за изпълнител на обществена поръчка „Мегатурс-1” ООД е, че е получил най-голям брой точки въз основа на комплексната оценка на всички показатели, а именно 82,33 точки. Класираният на второ място участник - Консорциум „Алфа Трейд”, който обжалва процедурата, е с комплексна оценка 66,57. Независимо от факта, че конкурсът е проведен съобразно всички изисквания на Закона за обществените поръчки, Министерството на културата е предоставило цялата документация по процедурата на Комисията за защита на конкуренцията, както и на всички участници в конкурса, които са поискали това. Ще изчакаме окончателното решение на органа, който е единствено компетентен да се произнесе по казуса. В допълнение казвам: тогава ще сключим договор. Ние нямаме сключен договор.

(СК): Вие не сте бил в залата преди един месец и половина. Аз зададох един въпрос, касаещ обществена поръчка в община Садово. Само две седмици след моя въпрос кметът беше арестуван,

другите дават с по 500 хиляди по-ниска цена, а се определя фирма, само защото дала примерно три дни по-напред, или един месец по-рано изпълнение, или т.н. Това просто е несериозно. от тази трибуна министър Плевнелиев за начина, по който си избират за автомагистрала и другите конкурси. Основното в условия на криза трябва да бъде цената. Нищо друго не може да бъде! Конкурсите се правят точно така – ама тука по тия трите ще те класираме, ясно е, че ще дадеш най-добра такова и фирмата си взима такова. А цената какво е? С един милион – при два милиона цена един милион цена, това е 50%.

Опасенията Ви, господин Михайлов, са толкова, колкото са и моите.

Притеснението ни дойде, за да дадем това нещо на Комисията за защита на конкуренцията, и едва тогава да решим дали изобщо ще имаме договор или няма да имаме. На този етап няма притеснение, защото всичко се изяснява. Дойде от това, че сметките, които се направиха, не покриват материалите, които са необходими, за да направим този ремонт. Отговорът на тази фирма тогава беше: „Ама аз имам материалите на склад”.

нито аз, като Вежди Рашидов, нито това правителство досега си позволява да върши непрозрачни действия и ние няма да го направим. Ако има най-малкото съмнение, след като чуем и становището на Комисията по защита на конкуренцията, аз Ви уверявам, че такъв договор няма да подпиша. Но необходимостта от депа на българската култура е много въпиюща, има много сериозна необходимост. Нека да изчакаме решението на тази комисия и отново ще отговорим на този въпрос. Разбира се, самият аз лично съм заинтересован, обществото е много чувствително, съмнения винаги има. Вижте, ако въпросът е да ходим някъде, ние всеки ден подписваме – 500 подписа слагаме. В момента, в който вече сме турили върху документите толкова много подписи, ние винаги сме уязвими.

Благодаря, господин министър, и за участието Ви в днешния парламентарен контрол. Следващите въпроси са към господин Александър Цветков – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Първият въпрос е от народния представител Петър Мутафчиев относно развитието на проектите за изграждането на контейнерни терминали на пристанищата Варна и Бургас. Господи Мутафчиев, заповядайте в рамките на две минути да развиете въпроса си. Уважаеми господин председател, уважаеми господа народни представители! Уважаеми господин министър, предходното правителство сключи с японската държава заем, който българската страна трябва да получи от Японската банка за развитие за изграждане на два важни за развитието на транспортната ни инфраструктура обекти и това са контейнерните терминали Варна и Бургас. Изграждането на тези терминали е важно за развитието на връзките на Европейския съюз със Закавказието и Черноморският регион. Дълго време България не предприемаше действия в тази посока, което създаде и ситуация, в която румънската страна и най-вече пристанище Констанца да се утвърди като един от лидерите на контейнерните превози. Затова беше задължително ние да предприемем тези действия.

включително, че има предложение единият терминал да отпадне, за да се рехабилитира железопътната линия Варна-Бургас. Това беше причината, поради която аз подготвих този актуален въпрос и искам да Ви попитам: каква е причината за забавяне на реализацията на проектите за изграждане на контейнерните терминали във Варна и Бургас? Вярно ли е това, което се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

няма да се впускам в подробности по предисторията на този проект, тъй като смятам, че сте добре запознат с него. Към настоящият момент обаче ситуацията е следната: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” като изпълнителна агенция по проекта, в съответствие с процедурите на Японската агенция за международно сътрудничество е провела провела процедура за избор на изпълнител на консултантска услуга – технически проект и строителен надзор за Проекта „Изграждане и развитие на нови контейнерни терминали на пристанищата Варна и Бургас”.

Усвояването на средствата по споразумението на заема не е започнало към настоящия момент, тъй като не са подписани необходимите документи, уреждащи отношенията между обслужващите банки – „Мицубиши банк”, „Уникредит банк” и Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Базирайки се на реалната финансова ситуация от края на 2009 г. и началото на 2010 г. ръководството на министерството проведе среща с представители на японската Агенция за международно сътрудничество. На срещата бе изразено становище по отношение бъдещето на проекта, тъй като споразумението за заем е подписано през 2008 г. и направените тогава анализи и прогнози не отразяват в средносрочен и дългосрочен план дълбоките неблагоприятни последици в резултат на световната икономическа криза и техните отражения върху развитието на реалната икономика вътре в страната. Същевременно бе планирано и провеждането на специализирана мисия – специално съдействие за устойчивост на проекта за Терминал 2А, през м. юли т.г. Едва след като приключи това проучване от страна на специализираната мисия, японската Агенция за международно сътрудничество ще изрази окончателното си становище по въпроса за Проекта „Изграждане на контейнерни терминали на пристанищата Варна и Бургас”.

Уважаеми господин министър, не се чувствам по-спокоен след Вашия отговор. Първо, трудно ще се подпише споразумение между банките, ако българската страна не работи в една посока. Тоест, ако ние не потвърждаваме отново, че ще строим тези два терминала и не го казваме на нашите партньори. От друга страна, не мисля, че може да се счита като оправдание, че 2008 г., когато се е подписвало споразумението, не било предвидено колко точно кризата ще обхване България или примерно Черноморският регион и т.н. Ако някой можеше в света да прогнозира точно каква ще бъде кризата, то нея даже нямаше да я има, можеше да се избегне.

Така че българската страна трябва да направи всичко възможно за ускоряването на проекта. Това е последният ни шанс, в който България като страна – членка на Европейския съюз, можеше да изтегли кредит от Европейската банка за развитие. Последният ни шанс и това беше със съгласие на японското правителство. Нека да не допускаме грешки каквито допускаха нашите предшественици. Виждате, че в момента и Турция развива своите черноморски пристанища, именно за да обхване този поток от товари през Закавказието. Затова се надявам, че все пак в скоро време ще получим един сериозен, утвърдителен отговор, че действията по започване на строителството и приключване на консултантската дейност са в ускорен етап. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Мутафчиев, надявам се правилно да сте разбрали моя отговор, че в момента мисията на японската агенция работи в България и целта на тези анализи, които правят експертите на японската агенция в момента, са да потвърдят рентабилността на този проект. Така че, когато той бъде изграден и когато трябва да връщаме парите, България с изградените проекти ще може да връща тези пари. Това е желанието и на японската банка, това е желанието и на българското правителство,

Защото имаме лошия пример на един терминал за насипни товари, построен със средства на японската банка, който в момента не работи на необходимия оборот поради икономическата криза и поради други фактори – като затварянето на „Кремиковци”, и този терминал не може да изплаща вноските по този заем. Това създава много големи проблеми, които, предполагам, Вие много добре знаете. Така че, за да избегнем такива проблеми и за в бъдеще, трябва да се направят много внимателни анализи, каквито се правят и в момента. Аз също се надявам анализите да потвърдят рентабилността на този проект и да пристъпим към неговото изграждане в най-близко бъдеще. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря. Следващият въпрос е отново от народния представител Петър Мутафчиев относно реализацията на проект по Оперативна програма „Транспорт”.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

имаме съмнения по рентабилността. Може би това е една от основните причини. И проверете, дали не е точно това причината, а не някакви съмнения от японска страна. Вторият ми въпрос е свързан с един от обектите по Оперативна програма „Транспорт” – това е рехабилитация на участъци по жп линията Пловдив–Бургас. Знаете, господин министър, че шест проекта от техническа помощ по ИСПА се подготвят в железопътния транспорт още от 2008 г.

този проект незнайно защо се забави с търга, който трябва да се направи, някъде около пет месеца. След това беше проведена тръжна процедура. Вие го обявихте като първия голям проект, който това правителство ще подпише. По тази процедура по технически причини бяха отстранени около пет от участниците, бяха оставени три участника за три лота. След това незнайно защо, каза се, че заради това, че се е постигнала по-висока цена от планираната, но това често се случва в оперативните програми, че това е причината поради която поради която този търг ще бъде отменен. И до този момент, вече повече от месец, няма никаква яснота – започва ли се нов търг, какво правим, ще работим ли по Оперативна програма „Транспорт”, ще има ли железопътни проекти? Моят въпрос е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

Както знаете, дейностите по изпълнението на обществената поръчка бяха разделени на три обособени позиции, като на участниците беше предоставена възможност да кандидатстват, както за цялата поръчка, така и за всяка от обособените позиции, но само в пълния й обем. Обособените позиции бяха, както следва: „Рехабилитация на жп отсечка Михайлово–Калоянец, 21 км”, позиция 2 – „Рехабилитация на отсечките Стара Загора–Ямбол и Завой–Зимница, с дължина 120 км” и позиция 3 – „Рехабилитация на жп отсечката Церковски–Карнобат, с дължина 28 км и подновяване на жп линията в отсечката Карнобат–Бургас, включително и главните коловози в гарите Карнобат и Бургас, и всички гари и спирки между тях, с приблизително разгъната дължина 122 км”. В предварително обявения срок – 16,45 ч. на 10 февруари 2010 г., са били подадени документи за участие в търга от осем участника пет участника в трите обособени позиции, един участник за две от обособените позиции и два участника за по една от обособените позиции.

Финансовите предложения на участниците в процедурата бяха отворени на 27 април т.г. и в резултат на класирането им бе установено надвишаване на прогнозната стойност на поръчката с около 30%.

В резултат на проведената процедура класираните изпълнители по отделните позиции предлагат да изпълнят поръчката за сумата от общо 426 млн. 229 хил. 111 лв. без ДДС или 56 млн. 229 хил. лв. без ДДС в повече от предвидените средства. Това не само значително надвишава финансовия ресурс по проекта, но оставя без каквито и да било средства изпълнението на Договора за оценка на съответствието и строителен надзор и Договора за проектиране и изграждане на системи за сигнализации и телекомуникации в жп възел – Бургас, които също са в обхвата му. Във връзка с гореизложеното Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез управляващия орган по Оперативна програма „Транспорт”, препоръча на възложителя да приложи изискванията на чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки и да прекрати с мотивирано решение процедурата за обществена за обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на железопътната инфраструктура за участъците в жп линия Пловдив–Бургас”, в случай че не е в състояние да осигури необходимия допълнителен финансов ресурс. Благодаря ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря и аз. Господин Мутафчиев, реплика в рамките на две минути. Господин министър, аз не мисля, че това е единствената причина. Най-напред искам да кажа, че начинът по който беше подбрана комисията, тъй като в тази комисия по-ниско от директор в дирекция в Министерството на транспорта и директор на дирекция на НКЖИ, експерти няма, и още в самото начало ние твърдяхме, че една такава комисия трудно би се справила с експертните функции и решения, които предстои да вземе. Втората грешка е, че се допусна набързо отстраняване, не знам по каква причина, на една част от участниците, което безспорно изигра роля и в това – от останалите участници да останат малко по-високи цени. Аз искам да Ви попитам: Вие знаете ли, защото твърдяхте, че тази процедура е доста прозрачна, че има сигнали до ОЛАФ? И, от ОЛАФ обаждали ли са се за това, че са допуснати нарушения именно по отношение на отстраняваните фирми-участници, които в голяма част от тях са западноевропейски фирми? Може би, това е един ход, за да се избегне подобен скандал, който се заформяше, но аз мисля, че бездействието от м. април до сега и това, че не се започва с една нова процедура ще повлияе върху Оперативна програма „Транспорт”. Ами, ако при следващия конкурс, господин министър, отново са с 20 млн. повече и НКЖИ не може да ги осигури тези пари, какво ще правим? Ще се откажем от всички железопътни проекти? Важно е, когато се прави един конкурс той да бъде открит, честен и да се знае, че сумата, която е постигната е сума, която не може съответно да бъде променена, че това е една реална цена. Знаете, че в повечето случаи по оперативните програми цените, които се предлагат, са много по-ниски от тези, които се изпълняват и след това се търсят допълнителни споразумения, за да се покрие сумата, която реално може да излезе. Затова аз апелирам към Вас, господин министър, проверете по какъв начин е станала тази процедура и дали вината не е в администрацията, а не във фирмите, които са предложили тези по-високи цени. Ако се гледаше на това и ако Софийска община не беше се съгласила да изтегли кредит, то тогава и метро нямаше да има. Вие бяхте заместник-министър, спомняте си, че над 40 милиона надхвърли проекта за метрото от това, което беше планирано, но този проект вече върви. Благодаря ви. Уважаеми господин Мутафчиев, притеснението Ви във връзка с отстраняването на някои от фирмите, които не са представили необходимите документи са неоснователни, тъй като беше извършена проверка по тези обстоятелства и никакви нарушения не са констатирани в тази връзка, така че аз не съм чул за какъвто и да било сигнал или интерес от страна на ОЛАФ по този въпрос. Що се отнася до това, както Вие твърдите, че другите цени са по-ниски, интересно е Вие откъде знаете това, тъй като цените на фирмите не са отворени, така че въпросът остава открит.

Благодаря, господин председател за жеста, който правите. Благодаря и на министър Цветков. Уважаеми господин министър, моят въпрос е свързан със собствеността на пристанище гр. Силистра. Това е една тема, която от 1995 г. на практика се разглежда между институциите, общината и областната управа и за съжаление не се стига до решение. Единственият резултат е рязко влошаване на инфраструктурата и на състоянието на сградния фонд, като пристанището се ползва не само от пристанищната администрация, но и от Гранична полиция, ползва се и от митниците. Състоянието се влошава поради тази пълна безстопанственост и за съжаление опитът, който е направен от страна на общината за прехвърляне на собствеността, остава само като опит. Защото с Решение № 583 от м. юли 2009 г. Министерският съвет е прехвърлил безвъзмездно собствеността на част от пристанищната собственост и след това областният управител обаче в продължение на месеци не прави необходимото, за да деактува имота и след това даже е поискал и отмяна на решението на Министерския съвет. До момента няма информация какво се случва със собствеността – отменено ли е решението, не е ли? Моят въпрос към Вас, господин министър, е да дадете малко повече яснота не само за мен, но специално за населението на града и за община Силистра:

представляващ част от пристанище Силистра, като същият е обявен за имот частна държавна собственост и е предвидено да бъде безвъзмездно прехвърлен на община Силистра. При това прехвърляне, за съжаление, не са спазени изискванията на Разпореждане № 1 на Изпълнителна дирекция – Русе от 23 септември 2008 г., издадено на основание Задължителните правила за българските пристанища на р. Дунав, с което са определени акваторията и границите на пристанище Силистра и които са от километър 375.400 до километър 375.100, тоест 300 метра. Освен това съгласно горецитираното решение на Министерския съвет – на община Силистра се предоставят 399 метра от наклонената кейова стена, която сама по себе си е с дължина 470 метра. Останалата 71-метра кейова стена е недостатъчна не само за извършване на пристанищни услуги, а и за приставане на граничните и митнически кораби именно в изпълнение насочените от Вас ангажименти на държавата по Шенгенското споразумение. Не бива да се забравя и необходимостта от корабно място с административно предназначение за престой на арестувани кораби от Изпълнителна агенция „Морска администрация” или други държавни контролни служби. Предвид изложените обстоятелства областният управител на област Силистра и Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” са изразили становища за необходимостта от запазване целостта и статута на пристанище за обществен транспорт Силистра като такова с национално значение. С Решение № 334 на Министерския съвет от 27 май т.г. е отменено горепосоченото Решение № 583 в частта за пристанище Силистра.

Не на последно място с цел по-доброто стопанисване и функциониране на пристанището като публична държавна собственост не е изключен и вариантът за отдаването му на концесия в съответствие със Закона за концесиите. Благодаря ви за вниманието. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Хубавото е, че има яснота по собствеността и че са изяснени вече отношенията за това, че пристанището остава публична държавна собственост. Поне да има яснота кой е истинският стопанин, но оттук нататък произхождат и съответните задължения и аз разчитам, че Вие като принципал ще вземете съответните мерки окаяното състояние, в което се намира в момента сградният фонд и инфраструктурата съответно, да бъдат приведени в съответния вид, така че да изпълняват своите функции такива, каквито ги изброихте. Да припомня, че все повече разчитаме и на речния туризъм, който трябва и се развива, и дава шанс за за тази община, която е сравнително с ограничени други възможности. Затова този комплекс не само трябва да бъде функционален, но той трябва да бъде и в съответния вид, така че да не отблъсква туристи, а напротив да привлича такива. Аз очаквам от Вас да се ангажирате с някакви срокове, които министерството поема, за да може държавата като собственик, респективно Пристанищен комплекс – Русе, да поемат конкретни ангажименти за превеждане в съответния необходим вид на пристанищен комплекс в Силистра или пък, ако предприемете действия за концесия, те също да бъдат своевременно направени, за да може да функционира този комплекс, отговаряйки на очакванията на обществеността, на общината, а и на цялата ни страна. Благодаря Ви. Уважаема госпожо Плугчиева, това, което беше направено като първа стъпка – пристанището да се обособи като пристанище с национално значение и да възвърне собствеността си и публичната си собственост, вече е направено. Оттук нататък предстоят следващите стъпки по предконцесионните анализи и съответно те да бъдат предложени на Министерския съвет за одобрение, за стартиране на такава процедура. Политиката, която Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения е предприело във връзка с развитието на пристанищната инфраструктура въобще в България, а именно речните